Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 28. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrice in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa k 19. točki dnevnega reda, ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka k 20. točki dnevnega reda, predsednika Vlade Janeza Janšo k 21. točki dnevnega reda, predstavnika Urada predsednika republike in kandidatko za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča mag. Majo Bilbija k 22. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 28. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 6. decembra 2021, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za umik točke z dnevnega reda seje. Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB Državnemu zboru predlagajo, da se z dnevnega reda 28. seje umakne 3. točka dnevnega reda, to je Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu, nujni postopek. Predlog za umik ste prejeli v petek, 10. decembra 2021. Želi predstavnik predlagatelja obrazložiti predlog za umik? Ugotavljam, da ne. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ugotavljam, da ne. Želi besedo predstavnik Vlade? Ga ni. Zaključujem predstavitev stališč o predlogu za umik. Prehajamo na odločanje. Odločamo o predlogu za umik 3. točke z dnevnega reda 28. seje.

Poslanska skupina SNS je Državnemu zboru predlagala, da se z dnevnega reda 28. seje umakne 13. točka dnevnega reda, to je Predlog zakona o ravnanju z odpadki, druga obravnava, vendar je bil predlog za umik 10. decembra 2021 preklican. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Preden preidemo na odločanje o dnevnem redu, moramo odločiti o zahtevi za odločanje o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 122. seji 1. decembra 2021, sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij obravnava po nujnem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi Kolegija. Na podlagi tretjega odstavka 143. člena Poslovnika Državnega zbora zato prehajamo na obravnavo zahteve, da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij obravnava po nujnem postopku. O tej zahtevi ni razprave in obrazložitve glasu. Prehajamo na odločanje. Zboru predlagam, da odloči o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij se obravnava po nujnem postopku.

skladu s časovnim potekom seje navedeni predlog zakona obravnaval po nujnem postopku, in sicer v četrtek, 16. 12. 2021. Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Zboru predlagam, da za današnjo

da se Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 obravnava po nujnem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi Kolegija. Na podlagi tretjega odstavka 143. člena Poslovnika zato prehajamo na obravnavo te zahteve. O tej zahtevi ni razprave in obrazložitve glasu. Prehajamo na odločanje. Zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu: Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 se obravnava po nujnem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva štiri vprašanja poslanke in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo predsednik Vlade v skladu s časovnim potekom seje odgovoril jutri, 14. decembra 2021.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 Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru ministrice ali ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu.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 V tem primeru bom vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko so se za danes opravičili Marjan Dikaučič, minister za pravosodje, dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, ter dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. V skladu z 274. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslanska vprašanja, postavljena na 27. seji Državnega zbora. Minister za obrambo mag. Matej Tonin bo odgovoril na vprašanje Violete Tomić v zvezi z vlogo Slovenske vojske pri polaganju vencev kolaborantom z nacističnim okupatorjem ob dnevu spomina na mrtve na Žalah. Ugotavljam, da ministra ni. VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Spoštovani, ministra že drugič ni. In, kot vidim, se tudi opravičil ni za svojo odsotnost na tej seji Državnega zbora. Moje vprašanje ima že mesec dni. Lahko bi se pripravil nanj in prišel odgovoriti, pa ni. Zato jaz predlagam, da prekinete sejo, glede na to, da imamo tukaj neupravičeno odsotnost ministra, in zagotovite njegovo prisotnost, da mi bo lahko končno na naslednji seji, na drugi seji, že drugič sprašujem, odgovoril na vprašanje, ki se mi zdi pa zelo pomembno.

Se pa strinjam z vami, da ni nobenega opravičila. Vaš proceduralni predlog pa razumem kot zahtevo za ustni odgovor v zvezi s tem vprašanjem na naslednji seji. Minister za zdravje Janez Poklukar ter minister za obrambo mag. Matej Tonin, če bi bil seveda tu, bosta odgovorila na vprašanje Sama Bevka v zvezi z mednarodno pomočjo pri zagotavljanju bolnišničnih kapacitet za covid bolnike v Sloveniji. Gospod minister, imate besedo. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Spoštovani gospod Edvard Dovolite mi, da se še enkrat zahvalim za razumevanje, ker sem bil prejšnjo sejo odsoten zaradi epidemiološke situacije in vezanih vseh dejavnosti oziroma aktivnosti, ki smo jih imeli ob tem v slovenskem zdravstvu. Kar se tiče obremenitev ob vrhu četrtega vala v slovenskih bolnišnicah, je treba povedati, da

V zadnjem času je glede na velikost oziroma obseg epidemiološke situacije v Sloveniji bilo ves čas vprašanje, koliko covidnih bolnikov smo v Sloveniji sposobni zdraviti. Zato je bilo kar nekaj razprav tudi o tem, kdaj in kako premeščati, če bi bilo potrebno, paciente s covidom-19 v tujino. Ministrstvo za zdravje je vezano na skrb, da vsakemu državljanu zagotovi zdravljenje zoper covid-19 in je stopilo v stik z veleposlaništvi Republike Slovenije v Avstriji, Italiji, Nemčiji.

Šlo je za okvirne pogovore, saj se v teh dneh, kot veste, vsa Evropa sooča s težko epidemiološko sliko in marsikatera država je ta trenutek z vidika epidemiološke situacije v slabši situaciji, kot je Slovenija. Ko govorimo o premeščanju bolnikov, je pomemben dejavnik zdravstveno stanje posameznega pacienta, ki bi ga bilo eventualno potrebno premestiti v tujino, saj ta lahko predstavlja ogrožajoč faktor, ki bi lahko vplival na poslabšanje zdravstvenega stanja ali celo slab izid zdravljenja. Zato so take odločitve o eventualni premestitvi, če bi bile potrebne, seveda v rokah izključno zdravstvene stroke. Po dostopnih podatkih v povezavi s premeščanjem pacientov znotraj države, obolelih za covidom-19, se to izvaja zgolj v omejenem obsegu, ko je to potrebno z vidika zagotavljanja ustreznih kapacitet v posamezni statistični regiji. Tako smo na Ministrstvu za zdravje za eventualno sodelovanje in premeščanje pacientov v tujino vzpostavili tudi ustrezen protokol, temelječ na strokovnih izhodiščih za primere premeščanja pacientov na zdravljenje v tujino. Imenovani so bili tudi koordinatorji slovenskih bolnišnic, ki bi v primeru potrebe po premeščanju pacientov v tujino imeli komunikacijo in vsa strokovna vsa strokovna pooblastila, da komunicirajo in izvajajo eventualne premestitve na zdravljenje bolnikov v tujino. Da ne bom predolg, naj zaključim, da premeščanje pacientov s covidom v tujino zaradi preobsežnih kapacitet v enotah intenzivne terapije bi bil zgolj skrajen ukrep. Kot veste, pa smo naredili vse, da smo vse prebivalce in prebivalke Slovenije uspeli ustrezno obravnavati v Sloveniji. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Kolega Bevk imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani zbor! Ministru gospodu Poklukarju se zahvaljujem za njegov odgovor. Prvotno vprašanje sem postavil pred mesecem dni na novembrski seji. V tem času se je marsikaj zgodilo, s tem da ste, gospod minister Poklukar, v začetku novembra rekli, da se zavzemate za odločno ukrepanje in ko bo od 160 do 180 intenzivnih postelj zasedenih s hudo bolnimi, da boste predlagali vsaj delno zaprtje države − tako ste razmišljali takrat ter da bo seveda potrebna pomoč iz tujine. V enotah intenzivne terapije, kjer so najbolj hudo bolni pacienti, bi bila potrebna ena medicinska sestra za vsakega bolnika, v bolnišnici v Murski Soboti pa sta sredi novembra dve medicinski sestri pokrivali sedem bolnikov. Ali ne bi bilo že v tem času smiselno aktivirati oziroma zaprositi za pomoč v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite, zaščite, da bi razbremenili zdravstvene delavce? In še nekaj glede tega aktiviranja bolnišnice Role 2, o kateri sem tudi spraševal. Po mnenju poznavalcev je baje 95 % odvisna od civilnega kadra, pogodbenikov, ki delajo v drugih slovenskih bolnišnicah. Če bi vpoklicali te pogodbenike, potem druge bolnišnice ne bi imele dovolj kadra. In še na koncu vprašanje, gospod minister, ker se epidemija sedaj umirja me zanima: Ali boste kakšno covid bolnišnico, na primer UKC Maribor, zaprli, da bodo lahko končno začeli izvajati tudi druge programe, ki sedaj stojijo ter se nabirajo nerazumne dolge čakalne dobe? Ministra gospoda Tonina pa prosim, da mi v pisni obliki poda odgovore, ki sem jih zastavil na novembrski seji. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. JANEZ POKLUKAR: Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Gospod Bevk, najlepša hvala za ta dodatna vprašanja. Res je, da smo v času epidemije znotraj bolnišnic na covidne oddelke premestili cirka 2 tisoč 200 zdravstvenih delavcev, potem dodatnih sto, nekaj čez sto iz zdravstvenih domov in nekaj manj kot sto tudi od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Tako da se vsem zdravstvenim delavcem na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujem za ves napor in trud, ki so ga vložili, da smo zmogli četrti val. Ko govorimo o enotah intenzivne terapije, je bilo v enote intenzivne terapije premeščenih preko 800 zdravstvenih delavcev, se pravi na covidne oddelke. Na nacionalnem Na nacionalnem nivoju je bil standard v enotah intenzivne terapije med 1,8 in 1,9 medicinske sestre na bolniško posteljo na navadnih oddelkih pa 1,2 medicinske sestre na bolniško posteljo. Kar se tiče vojaške bolnišnice Role 2, je treba potrditi vaše ugotovitve, da gre za izvrstno in potrebno infrastrukturo, ki jo imamo v Sloveniji, pa vendar je res, da dosedanja strategija je temeljila na tem, da se aktivira zaposlene v zdravstvu v večji meri, ima Slovenska vojska tudi svoje zdravstvene delavce in ti so se aktivno vključili v času četrtega vala v obvladovanje epidemije in delajo ravno tako na covid oddelkih, pa vendar za polno delovanje bi, kolikor vem, potrebovali tudi rezerviste oziroma zdravstvene delavce iz zdravstva. Tako da to drži in v bodoče bo morda tudi nekoliko spremenjen oziroma drugačen način na tem nivoju. Ampak gre za nacionalni pristop in tukaj vam ne morem podati končnega odgovora. Kar se tiče zapiranja covid bolnišnic v teh dneh, številke se na srečo skladno z epidemiološko sliko izboljšujejo, pa vendar naj opozorim, da včerajšnje znižanje števila napram prejšnji nedelji je pomembno nižje kot pred tem. Bojim se, da ponovno o boljših rezultatih in ob nedavnem zasledovanju dogodkov v družbi, ki niso ključnega pomena za obvladovanje epidemije, je prišlo do neke mere relativizacije ukrepov za obvladovanje epidemije, in to ima lahko za posledico to nižjo nižjo stopnjo upadanja okužb. Zato še enkrat moj poziv vsem, da izvajajo ukrepe in pristopijo k cepljenju. Glede na povedano pa je res, da zmanjšujemo kapacitete v bolnišnicah, da bomo v tem tednu nazaj v zdravstvene domove in k ostalim izvajalcem prerazporedili kadre, ki so bili premeščeni v bolnišnice, da bo prišlo do postopnega sproščanja oziroma zapiranja covidnih oddelkov in odpiranja klasičnih oddelkov. Hvala. PREDSEDNIK Minister za zdravje, Janez Poklukar bo odgovoril na vprašanje mag. Branislava Rajića v zvezi z novelo Zakona o lekarniški dejavnosti. Najlepša hvala, gospod predsednik za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod Branislav Rajić! Se opravičujem, prvič sem po zamujeni seji tukaj, tako da sem najprej navajen postavljanja vprašanj, zato to nerazumevanje z moje strani. Kar se tiče lekarniške dejavnosti v Sloveniji, je to seveda javna zdravstvena služba, s katero pa se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov. Zakon o lekarniški dejavnosti na prvo mesto postavlja kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje preskrbe z zdravili in s tem javni interes in nepridobitno dejavnost ter neustvarjanje dobička. interes in nepridobitno dejavnost ter neustvarjanje dobička. Da bom pravilno razumljen. Omejitve iz Zakona o lekarniški dejavnosti so namenjene zagotavljanju strokovne integritete zaposlenih in strokovno neodvisnost opravljanja lekarniške dejavnosti v dobrobit pacientov. Temu je bila namenjena tudi tako imenovana prepoved vertikalnih povezav, torej povezava med izvajalci lekarniške dejavnosti, veletrgovci in proizvajalci zdravil. S tem se je preprečevala možnost vpliva na izdajo zdravil in drugih izdelkov glede na možen ekonomski interes in vpliv na strokovne odločitve. Hvala. PREDSEDNIK Minister za zdravje, Janez Poklukar bo odgovoril na vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Imate besedo, gospod minister. JANEZ POKLUKAR: Najlepša hvala za besedo, predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod Trček! Ravno tako, če nadaljujem prejšnje razmišljanje, je v Zakonu o lekarniški dejavnosti določeno, da nadzor nad zakonitostjo dela Lekarniške zbornice Slovenije, povezano z izvajanjem javnih pooblastil, izvaja Ministrstvo za zdravje. Nadzor nad zakonitostjo in namensko porabo sredstev iz članarine pa opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije. Pojasnjujemo tudi v tem našem odgovoru, da mnenje o strokovnih vprašanjih, podano s strani pristojne zbornice,

Kot veste, je temu predlogu nasprotovala predvsem strokovna javnost, ne samo Lekarniška zbornica Slovenije, saj zakon omogoča vpliv lastnika na izdajo in prodajo zdravil ter drugih izdelkov. S tem se krepi ekonomski interes in zmanjšuje strokovna integriteta in neodvisnost farmacevtov v lekarni. Temu je strokovna javnost, tej bojazni, tudi nasprotovala. Tisto, kar pa lekarniška dejavnost kot javna zdravstvena služba mora zasledovati, pa je cilj javnega zdravja in neekonomski cilj. To je tisto ključno. Tako da upam, da sem odgovoril. Hvala. Hvala lepa. Minister za zdravje Janez Poklukar bo odgovoril na vprašanje Janeza Moškriča v zvezi s soodgovornostjo posameznika, ki ne upošteva ukrepov za zajezitev in varnost sobivanja z virusom covida-19. Najlepša hvala za besedo, predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod Janez Moškrič! Ko govorimo o tem vprašanju, moramo vedeti, da se tega dotikajo vsaj štirje zakoni. Morda kratek povzetek. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki v Sloveniji ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa, da ima vsakdo pravico do najvišje možne stopnje zdravja in dolžnosti skrbeti za svoje zdravje. Določa tudi, da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost, da prispeva k njegovemu uresničevanju v skladu z svojimi možnostmi. Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji temelji na načelih enakopravnosti in solidarnosti, zato so v zakonu določene pravice, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Določena je tudi možnost uveljavljanja odškodninske odgovornosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima tako pravico zahtevati povrnitev škode od tistega, ki je namenoma ali iz malomarnosti povzročil okvaro zdravja ali smrt zavarovane osebe. Tudi Zakon o pacientovih pravicah ne daje le pravic, ampak določa tudi dolžnosti. Med drugim je pacient za doseganje kakovostne in varne zdravstvene obravnave dolžan dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja ter v času bolezni ravnati v skladu s sprejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil. Obveznosti pacientov posredno izhajajo tudi iz Zakona o zdravniški službi, ki določa izjeme od odgovornosti zdravnika za potek zdravljenja, kadar se pacient na primer ne ravna po njegovih navodilih ali kadar ne sodeluje pri varovanju krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja. Velja poudariti, da v Sloveniji velja tudi temeljno načelo nikomur škodovati. To je temeljna ideja, iz katere izhajajo pravila odškodninskega prava, veljajo tudi na področju zdravstva, uzakonjena pa so v Obligacijskem zakoniku. To načelo pomeni, da nihče ne sme nikomur povzročati škode oziroma se mora vsak vzdržati ravnanj, ki bi drugemu povzročala škodo. Ne glede na te določbe zakona je treba vedeti, da za vsemi temi postopki stoji tudi postopek ugotavljanja povezanosti oziroma odgovornosti. Podobne razprave se velikokrat začnejo tudi pri odgovornosti za zdravje kadilcev in oseb, ki na primer prekomerno uživajo alkoholne pijače, in še več je takih primerov. Osebno verjamem, da je najprej nujno potrebno doseči zavedanje, da je na prvem mestu družbena skrb za zdravje, ki vključuje tudi zdravstveno vzgojo in opolnomočenje posameznika, da se zaveda tudi svoje odgovornosti in aktivno pristopa k skrbi za lastno zdravje. Ministrstvo si v teh težkih časih prizadeva predvsem za zagotovitev zadostnih zmogljivosti za zdravljenje okuženih ter stremi k temu, da bi se prebivalce ozaveščalo in opremljalo z veščinami, kako preventivno in samozaščitno ravnati v času širjenja nalezljive bolezni covida-19 in predvsem o pomenu in prednostih cepljenja. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi inšpekcijski oziroma nadzorni organi, ki so pristojni za spremljanje izvajanja predpisov oziroma zakonov; je vsak zakon samo črka na papirju, če nimamo poročanja oziroma regulative nad tem, kako se le-ta izvaja. Stroški zaradi covida-19 so na strani zdravstva že od začetka pojave virusa visoki in smo do sedaj za to porabili preko 600 milijonov evrov, se pravi za zdravljenje in vso obravnavo, vezano na epidemijo v zdravstvu. Ne glede na te stroške pa bi eventualni predlog plačila zdravljenja necepljenih povzročil nesorazmerne posledice dostopnosti do zdravstvenega varstva. Predlog posega tudi na področje socialne varnosti posameznika, prav tako pa se poraja moralno-etična dilema, ki lahko pod vprašaj postavi prostovoljno udeležbo posameznikov v vseh

Res je danes malo lažje odgovarjati kot na prejšnji seji. Številke, hvala bogu, gredo v pozitivno smer, se pravi, da je obolelih manj, predvsem zdravljenih na intenzivni. Kot je bilo iz mojega vprašanja razvidno, je predvsem pomen našega samoodgovornega ravnanja, predvsem pa ravnanja v smislu preventive, ki nam jo država že predpisuje na določenih drugih področjih. Konkretno, sam sem govoril na podlagi Zakona o varstvu pri delu. Gospod minister je povedal, da že sedaj imamo v Sloveniji zakonodajo, ki zahteva, bomo tako rekli, pogojuje sodelovanje pacientov, da se odgovorno obnašajo pri zdravljenju. To je sicer druga faza. Prva faza pa je, da se sami vedno in zmeraj ravnamo odgovorno. Prav je, da se to vprašanje v medijih ni narobe predstavilo. Namreč, slišali smo iz drugih

zdravniške stroke, da bi bilo treba razmisliti o delni participaciji zdravljenja tistih, ki zavestno – poudarjam, zavestno – kršijo in pozivajo h kršitvi vseh ukrepov za splošno zdravje. Hvala lepa.

je treba gledati z vseh možnih družbenih vidikov. Glede na to da imamo v Sloveniji široko dostopno, solidarno zdravstvo, bi lahko kakršnokoli nepremišljeno postopanje ali pa prehitro postopanje pomembno vplivalo na ustroj, pogled in delovanje našega zdravstva v bodoče. Kot sem že v zaključku svojega prejšnjega odgovora poudaril, se je ključno zavedati, da obstaja bojazen, da bi predlog plačila za zdravljenje necepljenih lahko povzročil pomembna nesorazmerja v dostopnosti do zdravstvenega varstva. Vemo, da bi predvsem ranljive skupine lahko tu imele omejen dostop, zato je tu prav gotovo treba biti previden, kajti hkrati to isto posega v področje socialne varnosti posameznika. Iz tega lahko izpeljemo, da se porajajo moralno-etične dileme: kdaj, kako, če sploh je to primerno. Zato je bilo to vprašanje naslovljeno tudi na Komisijo za medicinsko etiko, ki je povedala, da se nekako ograjuje od tega oziroma je za participativen način ne podpira tega razmišljanja. Kar se tiče tega, kaj sedaj s krvodajalstvom. Če prideš v bolnišnico in potrebuješ kri in nisi dal krvi − ali boš zato plačal participacijo? Dileme so v tem trenutku vezane na široko družbeno razpravo, vendar sam menim, da tak pristop ne bo rešil situacije, v kateri smo, bo pa pomembno vplival na dostop do zdravstva najbolj ranljivih skupin. Zato sem sam sicer proti temu. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Minister za zdravje Janez Poklukar bo odgovoril na vprašanje Boštjana Koražije v zvezi s financiranjem specializacij iz klinične psihologije. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani gospod Boštjan Koražija! Epidemija in ukrepi za njeno obvladovanje so povzročili porast težav v duševnem zdravju otrok in mladostnikov. Dejstvo je, da so bile strokovne službe, namenjene otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju, v Sloveniji že pred epidemijo nezadostne. Čakalne dobe na prvi pregled pri kliničnem psihologu pa so bile tudi leto in več. Hkrati pa je bila tudi velika neenakomernost med njimi. Trenutno imamo v Republiki Sloveniji samo tretjino potrebnih specialistov klinične psihologije, ki jih potrebujemo za primarno mrežo, pomanjkanje pa je tudi v vseh treh terciarnih bolnišnicah. Potrebe po sistemski ureditvi financiranja specializacij iz klinične psihologije se izpostavljajo že vrsto let. Za vzpostavitev boljše dostopnosti do teh storitev je nujno treba kadrovsko okrepiti službe na primarni in terciarni ravni, ki obravnavajo duševno zdravje otrok in mladostnikov. Iz tega razloga je bil v okviru Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva pripravljen predlog za prvo fazo reševanja tega problema z zagotovitvijo financiranja 30 specializacij iz klinične psihologije iz proračuna Republike Slovenije. Ministrstvo za zdravje je tako septembra letos objavilo javni razpis za financiranje prvega sklopa specializacij iz klinične psihologinje, in sicer je bilo razpisanih 10 mest. 8 mest je bilo razpisanih na primarni ravni zdravstvenega varstva, nanje pa so se lahko prijavili javni zdravstveni zavodi, ki delujejo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in imajo vzpostavljene centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov ali pa je njegova vzpostavitev predvidena v letu 2021.

nanj pa so se lahko prijavili vsi javni zdravstveni zavodi, ki delujejo na terciarni ravni in zagotavljajo 24-urno dostopnost sprejema in obravnave otrok ter mladostnikov. Prejetih je bilo 19 polnih vlog. Izbirna komisija je oktobra letos opravila izbirni postopek med kandidati, ki so jih javni zdravstveni zavodi prijavili na razpis. Na podlagi tega izbirnega postopka so bili določeni naslednji javni zdravstveni zavodi, ki se jim bodo iz proračuna Republike Slovenije zagotovila sredstva za izvajanje specializacij iz klinične psihologije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Domžale, Zdravstveni dom Ljubljana, Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna, Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Zdravstveni dom Velenje in Zdravstveni dom Ormož, na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti pa Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana in Univerzitetni klinični center Ljubljana. Odločbe o odobritvi specializacije za izbrane kandidate so že pripravljene in so v postopku podpisovanja. Po izdanih odločbah pa bo sklenjena še pogodba, s katero se bodo uredile medsebojne obveznosti, ki jih imajo Ministrstvo za zdravje, specializant in pa javni zdravstveni zavod. Preostalih 20 specializacij iz klinične psihologije, za katero je zagotovljeno financiranje iz proračuna Republike Slovenije, bo predvideno razpisanih v letu 2022 in v letu 2023. Hvala.

razpisanih mest za klinične psihologe za naslednja 3 leta oziroma za to leto, pa za naslednje leto, se pravi 10 na leto. V resnici pa, kolikor vem,

leto se priuči oziroma se potem specializira v klinične psihologe. Se pravi, da v bistvu samo enega na leto v bistvu v resnici dodajate, če prav razumem. V redu. Mi boste to potem odgovorili v sklopu odgovora. To je že, bom rekel, malo zavajajoče, ker kolikor je meni znano, je bilo potem tudi javno skomunicirano, da je bilo v resnici mišljeno 10 kliničnih psihologov na leto glede specializacij. Na težave, ki jih doživljajo mladostniki, otroci v šolah, se pravi dijaki, študentje, je treba opozoriti. Žal so bili

Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. JANEZ POKLUKAR: Predsednik, najlepša hvala za besedo. Gospod Koražija, najlepša hvala za dodatno vprašanje. Do letošnjega leta so bile vse specializacije klinične psihologije na ramenih javnih zdravstvenih zavodov oziroma izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Z letošnjim letom in z uveljavitvijo interventnega zakona pa velja, da je 10 specializacij letno na svoja ramena z vidika financiranja prevzela država. To ne pomeni, da ostale specializacije niso mogoče in niso možne.

pomanjkanja kliničnih psihologov, je tudi res, da s temi 30 povečujemo celotno število, če poenostavim ta pogled, za eno četrtino v naslednjih treh letih. Popravite me, kolikor pravilno poznam sam zakon, je tako ali tako v zakonu tudi mišljeno 10 letno in 30 v treh letih. Hvala.

Dejstvo je, da v Sloveniji bi potrebovali okrog 400 specializantov klinične psihologije. Tukaj smo tudi na repu Evropske unije in tudi v svetovnem merilu smo dostikrat v tistem slabem povprečju, ki ga dosegamo. Res, zadeva se vleče oziroma se je dogajala že od prej, ampak v tem času koronakrize je

nič kaj ne odreagira na te možnosti oziroma sem tudi pričakoval, ko ste vi kot Ministrstvo za zdravje razpisali te specializacije, da se bo tudi ona bolj aktivno vključila v to možnost iskanja oziroma tudi možnost specializacij za osnovnošolce oziroma za dijake in študente, ker to, kar se je dogajalo v zadnjem letu, lahko tudi pogledajo telefon za otroke in mladostnike TOM, ki ga vsi dobro poznate oziroma poznajo mladostniki, je bilo v letu 2020 kar 72 % več klicev na ta telefon, ko celo razmišljajo ali grozijo s samomorom. In to so alarmantne številke, ki ne samo da dajo človeku misliti, ampak tudi od človeka zahtevajo aktivno in dejansko trenutno dejanje oziroma tudi izvedbo teh specializacij, ker očitno bo res ta kriza, žal, kot je bilo že rečeno na začetku, sta dve skupini, ki sta bili najbolj prizadeti oziroma tudi največ največ teže te koronakrize sta odnesli, to so otroci oziroma mladostniki in starejše osebe oziroma ostareli v domovih za ostarele. Kot že rečeno, predlagam, da bi se na to to temo v Državnem zboru opravila širša razprava oziroma razprava na odgovor ministra, ker kot že rečeno, zadeve se vlečejo od prej in mislim, da jih moramo sedaj in tukaj čim prej ne samo začeti reševati, ampak tudi rešiti. ZORČIČ: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 15. decembra, v okviru glasovanj. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Podgoršek bi moral odgovoriti na vprašanje Primoža Siterja v zvezi s podnebno problematiko množične industrijske živinoreje, vendar je minister danes odsoten. Poslanec bo prejel pisni odgovor. Prehajamo na vprašana poslank in poslancev. Edvard Paulič bo zastavil vprašanje ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Hvala, predsednik, za besedo. Gospod minister lepo pozdravljeni! 5. novembra sem vam poslal pisno poslansko pobudo, da mi pošljete zapisnike strokovne svetovalne skupine za obdobje enega leta za nazaj. Razlogov za to pobudo je več. Ključen pa je ta, da imamo poslanci pa tudi koncev javnost pravico vedeti, katere ukrepe ta skupina predlaga, kakšna je strokovna podlaga za sprejem teh ukrepov, še bolj pa imamo pravico vedeti, katere predloge skupine vlada upošteva in katere ne in kakšen je časovni zamik med predlogom skupine in sprejetjem s strani vlade. Jaz sem dobil vaš odgovor, ampak jaz moram reči, da je odgovor zelo na nek način benigen. Vi ste zapisali, da se strokovna skupina sestaja enkrat na teden, da je javnost s stališči skupine seznanjena prek novinarskih konferenc. Niti dotaknili se niste moje pobude in najmanj, kar bi pričakoval, je, da mi poveste, ali bom te zapisnike dobil ali ne. In če ne, zakaj ne. Ker na ta način se daje vtis, da se nekaj skriva. Dejstvo je, da je v preteklosti dostikrat prihajalo do nekih nasprotujočih si informacij glede teh ukrepov. Nekateri ukrepi so se sprejemali praktično čez noč, bile so nasprotujoče si informacije, v enem dnevu tri različne informacije. Če dam sedaj ta zadnji primer prodaje pijače in hrane na stojnicah. Ukrep je bil zopet sprejet zelo pozno, gostinci so že nabavili določene zaloge, določeno opremo, kot so grelniki in podobno, in vi ste enostavno to prodajo prepovedali in jim s tem povzročili zaradi nepravočasnega ukrepa poslovno škodo. Tudi ta zadnji primer je dejansko razlog, zakaj bi želel vsaj jaz osebno dobiti zapisnike te svetovalne skupine, ker predvidevam, da bo iz teh zapisnikov jasno, kakšna je strokovna podlaga, da se ta ukrep izvaja na stojnicah, se pa ne izvaja, recimo, pri prodaji bureka in pri ostalih gostinskih dejavnostih. Moje vprašanje je: Ali bom te zapisnike dobil

ki jo je imenoval 31. marca lansko leto minister za zdravje gospod Tomaž Gantar. Gantar. Kar se tiče posvetovalne skupine, ta več ali manj dela javno, hkrati pa praktično na vseh svojih zasedanjih

oziroma za sprejetje določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne službe. Posredovanje Posredovanje zapisnikov sej strokovne skupine samo po sebi ne predstavlja pobude, skladno s tem členom, zato zaenkrat nismo izdali teh zapisnikov. Če pa mislite, da je to informacija javnega značaja, pa bomo tudi pa bomo tudi to v bodoče naredili. Kar se tiče zadev, vezanih na ukrepe, je pomembno, da še posebej tisti, ki ste odločevalci ali ki smo odločevalci in smo prvi v vrstah pred ljudmi, zagovarjamo izvedljivost in sledimo stroki. Odličen ukrep PCT je ob relativizaciji prek najrazličnejših poti v družbi družbi zbledel in prišli smo v četrti val. In podobno, opozarjam vse skupaj, se dogaja zdaj okrog božičnih sejmov in prodaje kuhanih vin. Odlok je jasen, komu in na kakšen način se lahko izvaja gostinska dejavnost, zato ne vidim nobene potrebe, da bi bilo kakršnokoli razpravljanje v zvezi s tem potrebno. Razen z vidika tega, da je v startu bilo predpostavljeno, da so izvajalci božičnih sejmov sposobni zagotoviti ustrezno izvajanje tega in da ne bo prišlo do odstopa, ki smo ga videli v zadnjih tednih ob izvajanju tega, ki kar samo po sebi kriči in grozi, da bo to povod za slabše izvajanje ukrepov in za obvladovanje epidemije. Hvala.

določili informacij javnega značaja. Ampak še vedno ne razumem, vi ste ponovili, da strokovna skupina dela javno in da je javnost seznanjena z vsemi njihovimi predlogi. Dejstvo je, da predstavniki strokovne skupine sodelujejo na novinarskih konferencah, ampak to še zdaleč ne pomeni, da je javnost seznanjena z vsemi njihovimi predlogi. Moj namen ni zlonameren, ampak je samo namen ugotoviti, kakšna je ta časovna komponenta od predloga strokovne skupine do sprejema na seji Vlade oziroma do sprejetja odloka. Jaz težko verjamem, da je, ne vem, kar se tiče tega zadnjega primera, strokovna skupina ugotovila, da se mora prepovedati prodaja hrane in pijače, ne vem, danes, vlada sprejme to Jaz mislim, da je bil ta časovni razmak vseeno daljši in enostavno se sprašujem, zakaj do teh zapisnikov ne moremo priti in kaj tukaj skrivate. In to ne zlonamerno, ampak samo zato, da bi tudi jaz prišel do teh informacij, do katerih preko sredstev javnega obveščanja ne morem priti. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Hvala tudi gospodu Pavliču za dopolnitev vprašanja. Poglejte, ničesar ne skrivamo. To je dejstvo, tako da, še enkrat, vse informacije so dostopne, sploh tiste, ki so potrebne, kajti stroko je treba znati tudi tolmačiti. Zato je medicinska fakulteta šest let in potem tudi specializacije. Tako da enoznačno razlagati s strani laične javnosti zapisnike strokovne skupine tudi ni tako enostavno in dostikrat se je izkazalo, da je bila to podlaga za najrazličnejše javne razprave, ki niso vodile nikamor, kvečjemu v naše razdvajanje, našo neenotnost in je bil na koncu učinek ravno nasproten, kot bi ga moral nek predlog strokovne skupine prinašati. Tisto, kar nas mora skrbeti ta trenutek, je enotnost in sledenje priporočilom strokovne skupine in, še enkrat, z uveljavitvijo odloka 8. 11. in potem skupnim izvajanjem vseh Slovenk in Slovencev tega odloka smo pokazali, da če smo enotni, in če skupaj pristopimo k reševanju epidemije in se zavedamo, da je epidemija družbeni problem, je pa problem zdravstva, je pa zdravstvo tisti del družbe, ki s svojim znanjen in vedam lahko pomembno s priporočili pripomore k boljšemu upravljanju epidemije, potem zmoremo. In to je moj klic in moje sporočilo tudi vsem ostalim. Ne pozabimo tukaj tudi, da je najpomembnejše sporočilo vse medicinske stroke, ne v Sloveniji, ampak širom po svetu, cepljenje. Javno v zapisnikih in vseh takšnih in drugačnih objavah. Pa vendar je na koncu to podlaga za eno veliko razpravo, ki nam jemlje veter v jadrih, zato da bolj varno on bolj zdravo zakorakamo v nov dan v naslednje mesece. Še Še enkrat, ničesar ne skrivamo, kar boste želeli, boste tudi dobili, in to je edino, kar si želimo, transparentno, jasno in odgovorno. Hvala.

ampak verjetno, minister, se bova pa strinjala, da so bili določeni ukrepi v preteklosti bodisi nerodno skomunicirani bodisi z določenega vidika tudi nelogični. tudi nelogični. Moram reči, da vam zamerim, ko ste rekli, stroko je treba tolmačiti in zato obstaja medicinska fakulteta, kjer se šolajo bodoči za ta poklic šest let. Jaz ne verjamem, da so v vladi vsi člani vlade izobraženi šest let na medicinski fakulteti. Jaz tudi verjamem, da boste priznali, da smo poslanci toliko odgovorni, da tudi če bomo do teh zapisnikov prišli, da jih ne bomo zlonamerno tolmačili. Ampak še enkrat, enkrat, zadnji ukrep, ki je bil sprejet, pa ne rečem, da morda ni potreben, ampak ta časovni zamik je bil tako kratek, da enostavno bi bilo bolj primerno, če bi to storili prej, če že. že. Zato, predsedujoči, je moj postopkovni predlog, da se na eni izmed naslednjih sej opravi javna obravnava. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Soniboj Knežak bo postavil poslansko vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu ter ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Imate besedo. SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, predsednik. Spoštovana ministra, smo 13. decembra. Skoraj dva meseca bo že minilo od tedaj, ko je Evropo dobesedno streslo dejstvo, da se bodo cene energentov, s tem pa tudi ostalih dobrin, enormno povišale. 13 december, skoraj dva meseca po tem, ko smo vas opozorili, da energetska revščina trka tudi na naša vrata. Spoštovana ministra, energetska revščina je brez kakršnihkoli ovir že vstopila v slovenske domove. Še več, zdi se, da je vlada s svojo ignoranco vrata energetski revščini še pomagala odpreti na stežaj. Spoštovani gospod Vrtovec, ko je bilo tudi iz vaše strani rečeno, da ni potrebe za nikakršno paniko, da je vse pod kontrolo, je danes stvar precej drugačna. Mnogo naših državljank in državljanov prav v tem trenutku, ko mi razpravljamo v tej dvorani, sedi v svojih hladnih domovih, ker si ne upajo prižgati radiatorja v strahu pred položnicami, ki prihajajo. Komunala v Trbovljah je svoje uporabnike obvestila, da se bo ogrevanje podražilo za 57 %. Takšna obvestila so v preteklih dneh prejeli ljudje v Ljubljani, v Mariboru, na Vrhniki in drugod. Goriva so danes za več kot 40 % dražja kot pred enim letom. Cena elektrike za 30 %, višajo se cene zemeljskega plina, kurilnega olja, ogrevanja. Problem je jasen in že močno seže v denarnico ljudi, starejših, družin. Problem pa niso samo rastoče cene. Problem je, da vlada pri tem nič ne naredi, da bi stiske ljudi omilila. Besede ne pomagajo. Socialni demokrati smo z opozicijo zahtevali dve nujni seji odborov. O problemu smo na dolgo in široko govorili v Državnem zboru. Od Vlade smo slišali le, da trg deluje in da bo trg vse uredil. Gospod Vrtovec, to so vaše besede. Trg že deluje, ampak bojim se, da ne dela za ljudi. Socialni demokrati smo vas že najmanj dva meseca opozarjamo, da je treba reagirati hitro in celostno, z vsemi možnimi razpoložljivimi sredstvi, ki so na voljo in ki jih je v svojih priporočilih dala tudi Evropska komisija. Prosim vas, predvsem ministra Vrtovca, da ne hitite pojasnjevati, kako je vlada uvedla regulacijo cen kurilnega olja, ko vemo, da je to le obliž na vse bolj krvavečo rano stisk ljudi. Še vedno ni odgovora na vprašanje, kdaj bo Vlada sprejela konkretne pomoči za blaženje energetske revščine, ki jo čutijo predvsem upokojenci z nizkimi pokojninami, brezposelni in zaposleni z nizkimi dohodki. Naj vas ob tem spomnim, da je na seji Odbora za gospodarstvo državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo dejal, da bo Vlada pripravila pomoč, ki pa je ni od nikoder. Socialni demokrati smo zato pripravili Zakon o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, ki predvideva energetski dobropis za najranljivejše v naši družbi. Zakon bomo danes, skupaj z opozicijskimi partnerji vložili v zakonodajno proceduro, če se bo ta ignoranca Vlade nadaljevala. Zato vaju, spoštovana ministrstva, sprašujem, prvič: Kdaj bo pripravljen predlog zakona, ki bi revnim in ogroženim omilil posledice energetske draginje? In drugič, ker gredo rešitve zakona, ki ga bomo Socialni demokrati vložili danes, v smer, ki jo je nakazovala tudi Vlada, to se pravi energetski vavčerji v višini 150 evrov, me zanima: Ali boste predlog zakona, ki bo danes vložen, podprli? Hvala za odgovore. Hvala lepa. Gospod minister Vrtovec, izvolite. JERNEJ VRTOVEC: Najlepša hvala. Hvala tudi za vprašanje, ki je bilo polno očitkov. Lahko rečem, da Vlada na dnevni ravni zelo pozorno spremlja dogajanje na energetskem trgu, ne le v Sloveniji, ampak kot predsedujoča država Svetu EU tudi na mednarodni ravni. Zaradi tega smo sklicali tudi vrh energetskih ministrov, ki je potekal konec meseca oktobra v Luksemburgu, in o tem smo temeljito debatirali.

Glede najranljivejših skupin smo rekli javno, da bomo pomagali najranljivejšim skupinam. Upokojencem se bo pomagalo v okviru paketa O tem bo gospod Cigler kaj več povedal. Ampak ravno tistim upokojencem, ki imajo najnižje pokojnine, pod 500 evrov, boste imeli tukaj na mizi PKP10. Podrobnosti, verjamem, da jih bo gospod Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve, obrazložil. Torej upokojencem se pomaga. Kar se pa tiče vseh ostalih skupin najranljivejših, imamo mi pripravljen sistem tako imenovanih vavčerjev, energetskih bonov. Ampak dajmo najprej počakati, kakšna bo ta kriza, do konca, da vidimo, kakšen segment bo zajela, do kdaj botrajala. Ker sicer če na vrat na nos damo nek denar, lahko podpremo zgolj in samo tudi špekulantski trg. Samo Samo špekulantski trg lahko podpremo. Mi moramo pripraviti sistemsko rešitev, da bomo z enim paketom pomagali vsem tistim, ki so bili prizadeti, ne pa parcialno določenim segmentom ljudi. Vi ste našteli Trbovlje, ste lahko Maribor, Jesenice. Pa vprašajte direktorje podjetij, niso v državni lasti ta podjetja, kdaj so zakupili cene plinov in zakaj do tega problema ni prišlo v Celju. Župan Maribora, mislim, da je že reagiral v enem primeru pa en direktor ni več direktor. Nekatera druga podjetja, zlasti ko govorimo o plinu, so ravnala popolnoma drugače in so, recimo, pravočasno plin, energente in zdaj teh problemov nimajo. Nekateri so špekulirali do konca, da bi cena lahko še celo padla. Zakaj bi država pomagala samo nekaterim? Vlada bo počakala na ta ključen najbolj primeren trenutek, da zajamemo čim večjo skupino ljudi, da imamo na mizi lahko čim več dejstev, in potem bo tudi pravočasno in pravilno reagirala. Za neranljivejše, upokojence, pa boste imeli predlog v Državnem zboru, upam, da že decembra meseca na mizi. O tem bo Janez več spregovoril. Eno sporočilo. Če se želimo dolgoročno izogniti tovrstnim krizam, potem bo treba v teh mestih razmisliti dolgoročno o spremembi energentov. Slovenija mora postati energetsko neodvisna država. Zaradi tega moramo več vlagati v obnovljive vire energije, več na tem področju narediti, ne le reči, da sonce je naša prihodnost, 2 % električne energije pa imamo od sonca. Dejansko moramo več vlagati v obnovljive vire energije in dodatno, to zagotovo ne bo dovolj, je naša prihodnost tudi z novimi tehnologijami. Tukaj se nam ponuja nova nuklearka v Krškem. Hvala.

Vlada ima kot sad medresorske delovne skupine gospodarstva, infrastrukture in sociale že pripravljene vse rešitve za odziv na podražitve energentov za ogrevanje. Mi bomo, kot je kolega minister Vrtovec pravkar razložil, v pravem trenutku, pravočasno in tudi v primerni višini ukrepali. Glede na to, da imamo mi sistemsko našo socialno pomoč že zelo zelo dobro urejeno in da se je to izkazalo tudi med covida, tudi med lockdowni, ko smo res učinkovito poskrbeli za to, da ljudje ne bi padli v nevarnost tveganja revščine, naj omenim, da imajo vsi prejemniki denarne socialne pomoči možnost − to so socialno najšibkejši, finančno najšibkejši možnost do petkrat letno zaprositi za izredno denarno socialno pomoč v višini 402 evra. Od teh petih možnosti so tri namenske, na primer za ogrevanje, za točno določen namen, pa celo nenamenski, da lahko sami namenijo tisto denarno socialno pomoč za namen, ki ga potrebujejo.

obrnejo na pristojni center za socialno delo, ki jih pozna, ki pozna njihove razmere, in naj v primeru, da nimajo dovolj sredstev za ogrevanje, zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Kolega Knežak, imate besedo. Hvala, spoštovana ministra. V bistvu, če potegnem pod črto, sta mi oba odgovorila nekako takole. Ja, imamo vse pripravljeno, ko bo potrebno, bomo vložili. Kdaj? Spomladi? Položnice so zdajle, prihajajo vsak mesec. Zima je zdajle. Če ne verjamete, da je stiska velika, vam lahko, ko končamo s tem uradnim delom, pokažem obvestila, maile, ki jih dobivamo, s konkretnimi stiskami ljudi. Jaz verjamem, da imamo kar nekaj mehanizmov, tako kot ste, minister Kralj, rekli, ne vem, koliko jih ljudje poznajo, da lahko to koristijo, ampak stiska pri ljudeh je. Jaz iz te tematike res ne bi delal neke politike, ampak opozarjamo že dva meseca, se pa zadeva nič ne premakne. nič ne premakne. Spoštovana ministra, povejta, v čem se v Sloveniji glede energetske revščine razlikujemo od, ne vem, Belgije, Češke, Italije, Francije, Portugalske, Estonije, Španije, da ne naštevam naprej. Pri nas očitno ni treba narediti nič, v naštetih državah pa so že sprejeli konkretne ukrepe za preprečevanje energetske krize. Ali tam ljudi zebe bolj kot pri nas? Mislim, da ne. Samo se mi zdi, da je politika drugačna, bolj naravnan. Vlada je malo ignorantna do tega problema. Zato vaju, spoštovana ministra, pozivam, da slovenski javnosti odgovorite: Kdaj in kaj boste naredili, da se ublažijo posledice energetske revščine? Hvala. Hvala lepa. Minister Vrtovec, imate besedo. JERNEJ VRTOVEC: Kdaj? Takrat, ko bo to treba, da zagotovimo čim večjo pomoč čim širši skupini ljudi in da imamo točne kazalce, v kolikšnem znesku in na kakšen način, kajti ta trenutek bi lahko

Hvala lepa. Spoštovani poslanec Knežak. Minister Vrtovec je že prej omenil, da je ta rešitev predvidena v PKP-10, ki, mislim da, je že bil poslan v parlament in je zdaj stvar vaših procedur v parlamentu. Mislim, da bo to že decembra na dnevnem redu, vsaj moralo bi biti, tak je namen. Sicer pa ponavljam, da smo v preteklem letu in pol dejansko tem najšibkejšim skupinam na različne načine, tako sistemsko preko denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, tudi interventno preko, lahko rečem, solidarnostnega dodatka, ki je bil neke vrste draginjski dodatek in bi naj kompenziral to ranljivost, ogroženost s strani virusa, ker se ni vedelo zaradi nepredvidljivih okoliščin,

te ljudi v obziru in jim želi pomagati in jim tudi bo pomagala. Rešitve so pripravljene in tudi mislim, ko bodo sprejete, učinkovite, zato da se prepreči tudi ta vidik špekuliranja. Naj povem, da na drugi strani želimo tudi delovno aktivne prebivalce, ki tudi nosijo te posledice podražitev, razbremeniti s tem, da bomo razbremenili plače s povišanjem splošne olajšave pri prejemkih iz dela. Zato bo ljudem ostalo neto tudi več v žepu. Na tak način bomo srednjemu razredu, aktivnim tudi pomagali nositi te posledice podražitev, ki pa seveda so, se strinjam z vami, težko breme. Marsikdo jih težko pokrije in je zaradi tega zaskrbljen. Ampak moram se zahvaliti čisto vsem fizičnim osebam, prebivalcem, državljankam in državljanom, tudi socialnovarstvenim zavodom in pa gospodarstvu, ki so do zdaj zaupali vladi, da bo pomagala. In smo pomagali pravočasno, učinkovito in s tem na eni strani preprečili padec v revščino, pomagali ljudem s solidarnostnimi, draginjskimi dodatki in na drugi strani ohranili 300 tisoč delovnih mest, da

Hvala, predsedujoči. Čeprav sem mnenja, da smo o tej tematiki že več kot dovolj razpravljali v tem parlamentu, dejstva poznamo, se soočamo vsak dan z njimi, da je zdaj potrebna v bistvu akcija. Kljub temu pa predlagam, nenazadnje kot eno obliko pritiska na vlado, da se ponovno o tej temi razpravlja v Državnem zboru. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Mojca Škrinjar bo postavila poslansko vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovani gospod minister! Varstveno-delovni center Tončke Hočevar v Ljubljani obstaja že več kot pet V tem času je ustanova, katere ustanovitelj je država, v njenem imenu pa vaše ministrstvo, skrbela za številne državljanke in državljane s posebnimi potrebami. Danes se spopada s hudim prostorskim problemom in na seznamu je več deset oseb, ki potrebujejo namestitev in je ne morejo dobiti. Primanjkuje tudi prostorov za delavnice, zlasti za mizarsko obrt, kar zahteva prostornost in stabilnost stavbe. Varovanci zavoda pa se posebej odlikujejo ravno na tem področju. Prav bi bilo, da bi te delavnice imele tudi razstavne prostore. Sprašujem vas torej: Kdaj bo zavod dobil dodatne potrebne kapacitete, tako za nastanitev, rekreacijo,

Mojca Škrinjar! Zelo zelo pomembna problematika in hvala za to vprašanje in skrb. Ob nastopu ministrovanja je bila ena od ključnih prioritet, ki smo si jo z ekipo zadali, skrb za ranljive skupine v vseh ozirih. Na našem ministrstvu smo seznanjeni s prostorsko problematiko, ki ste jo v vprašanju orisali, s katero se sooča Varstveno-delovni center Tončke Hočevar in skupaj s socialnovarstvenim zavodom Tončke Hočevar iščemo primerne rešitve. V zadnjih dveh letih je zavod pridobil nove prostore in vzpostavil dislocirano enoto na Parmovi v Ljubljani za izvajanje slikarsko-keramičnega programa. Pridobil je tudi prostore za stanovanjsko skupino v Šiški. Trenutno, morda je to najbolj sveža in dobra novica tudi za vas in za vse, ki so uporabniki storitev VDC Tončke Hočevar, pa obravnavamo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti investicijsko dokumentacijo za nakup zemljišča in gradnjo bivalne enote Šmartno. S to investicijo bo VDC Tončke Hočevar pridobil predvidoma namestitvene kapacitete za 14 uporabnikov. Investicija se bo izvedla v letih 2022 in 2023 in je ocenjena na približno 1,5 milijona evrov. Mi na ministrstvu to investicijo podpiramo in jo bomo sofinancirali predvidoma skoraj v celoti. Manjši del sredstev bo prispeval socialnovarstveni zavod − VDC Tončke Hočevar sam. Zemljišče v ta namen je zavod že odkupil. Še naprej pa intenzivno iščemo tudi rešitve za ostalo prostorsko problematiko zavoda. Zavod je velik, tega se vsi skupaj zavedamo. V delavnice se vključuje okoli 240 uporabnikov. Dodatno je v institucionalnem varstvu nastanjenih še več kot 100 uporabnikov. Prostorske rešitve moramo zato načrtovali celovito in postopoma. Z vodstvom zavoda bomo v kratkem imeli tudi skupno delovno srečanje, na katerem bomo ponovno pregledali in proučili različne možnosti, ki bodo pripomogle k oblikovanju dolgoročnejših rešitev. Med prvimi koraki je zagotovo načrtovan umik omenjene mizarske delavnice iz centralne lokacije na primernejšo lokacijo.

VDC Tončke Hočevar je eden izmed 23 varstveno-delovnih centrov v Sloveniji, ki se prav tako soočajo s prostorsko stisko in katerim se trudimo v okviru naših možnosti in sredstev čim bolj celovito tudi pomagati. Hvala.

Bi vas pa hkrati pozvala tudi k temu, da bi sodelovali z ljubljanskimi odločevalci. V Ljubljani imamo kar nekaj območij, ki so deprivilegirana in prav tam bi dejansko bila potrebna novogradnja. Ko bo novogradnja začeta, pa je treba misliti na vse skupine prebivalcev. Tako da vas prosim, da preučujete tudi situacijo v Ljubljani in razmišljate ob vsakem novem zazidalnem načrtu, ki se pojavi v Ljubljani, da se hkrati načrtujejo tudi prostori za ranljive skupine,

da tudi v Ljubljani dobimo primerno mrežo, razporejeno po celi Ljubljani, in tako dostopnost za vse te ljudi. Sem pa, kot sem že rekla, vesela, da sem dobila to lepo novico o Šmartnem. Hvala.

ali pa morda zdaj še bolj intenzivno spremljali postopke, kot ste omenili, na področju Mestne občine Ljubljana, da bo tudi za ranljive skupine primerno poskrbljeno. Socialnovarstveni zavodi niso samo domovi za starejše,

omogoči dostojanstvo, da se jim omogoči čim večja delovna aktivacija, da se jim omogoči tudi čim večja integracija. VDC-ji kar nekaj sem jih že obiskal – so res po vsej Sloveniji, lahko rečem, na vrhunskem nivoju. Ekipe se zelo trudijo, so srčni, požrtvovalni in v bistvu spreminjajo življenjske zgodbe. In tu je naša dolžnost, da pomagamo po svojih močeh. Hvala. Hvala lepa. Dr. Matej T. Vatovec bo postavil poslansko vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec.

so s podpisi poslancev narodnih skupnosti vložile Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v katerem sta dve poglavitni rešitvi. Ena od teh je ta, da se povečuje vpliv predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov, govorimo o osnovnem besedilu zakona, ki je javnost javnost nekako razdrobila na dve polovici. Prva polovica so lokalne skupnosti, ki z odprtimi rokami podpirajo rešitev in jo pozdravljajo, druga – in mislim, da je ta po svoje pomembnejša – so pa udeleženi v vzgojno-izobraževalnem procesu, govorim predvsem o zaposlenih v javnih vrtcih in javnih šolah, ki so tudi svoja stališča poslali v Državni zbor. Podpisali so neko peticijo proti neko peticijo proti sprejetju tega zakona. Mislim, da so zbrali nekaj čez 28 tisoč podpisov zaposlenih v vrtcih in šolah. Da ne govorim o pedagoških strokovnjakih, predavateljih s pedagoških fakultet in tako naprej. Tako imamo zdaj dva tabora. Po eni strani razumljivega, tistega s strani županov, ki želi imeti večji vpliv pri imenovanju ravnateljev, sprejemanju kadrovskih načrtov in tako naprej. Po drugi strani pa imamo zaskrbljene učitelje in ostale pedagoške delavce, ki si na nek način ne želijo tega, da bi imeli manj besede pri tem, kdo bo vodil pedagoški kolektiv, kako se bodo oblikovali kadrovski razrezi v šolah in tako naprej. Tako me zanima povsem konkretno naslednje. Vlada je dala pozitivno mnenje k temu predlogu zakona. Me pa zanima, spoštovana ministrica: Kakšna je bila vaša vloga pri pripravi tega zakona ali pa po tem, ko je bil predložen v parlamentarno proceduro? Predvsem pa me zanima: Kakšno je vaše strokovno mnenje oziroma mnenje človeka, ki sedi na Ministrstvu za izobraževanje in bi moral v prvi vrsti skrbeti za to, kako bo čim bolj nemoteno ta sistem deloval še naprej? Glede na to, da velika večina poznavalcev pravi, da ta sistem, ki se je oblikoval, mislim da v času ministrovanja dr. Gabra, vnesel in da je v bistvu precej učinkovit, je moje zelo konkretno vprašanje: Kako vi gledate na to ? Ali ni to še eden od tistih trenutkov, ko morate zagovarjati interese zaposlenih v javnih vrtcih in šolah, ne pa interese lokalnih skupnosti, ker ste ne nazadnje ministrica za izobraževanje, ne pa za lokalno samoupravo?

Lahko bi odgovorila v nekaj sekundah. Mnenje Vlade poznate in ste bili z njim tudi seznanjeni na samem odboru. Bom pa povzela nekaj zadev, da ne bo dileme. Vsekakor Vlada meni o predlogu, o predlogu, ki so ga dale poslanske skupine, torej vaši kolegice in kolegi, ne Vlada, da so bili razlogi, zaradi katerih je bil predlog novele zakona odprt, utemeljeni. Utemeljeni pravzaprav z zelo konkretnimi situacijami nedolgo nazaj, situacijami, povezanimi z obdobjem tik pred začetkom šolskega leta, ko so na srečo sicer z veliko veliko manjšino, ampak kljub vsemu nekateri ravnatelji odločili, da ne bodo spoštovali navodil in pravil za varno odpiranje šol in s tem začetek in izvajanje šolskega pouka v prostorih šol, ampak da to želijo narediti drugače. Ena od ocen, zakaj jim je to uspelo, je bila tudi ta, da je nekaj tudi v ravnotežju same sestave svetov tisto, kar bi bilo potrebno optimizirati, zato da do takšnih situacij ne bi prišlo.

tukaj je manevrski prostor za to, da še vedno lahko postavimo drugačno obliko, ki bo bolj uravnotežena s strani vseh tistih, ki predstavljajo strukturo članov sveta: ustanovitelji, zaposleni in starši v tem konkretnem primeru, v primeru srednjih šol pa tudi dijaki. S tega vidika pravzaprav je tu, verjamem, da potem tudi tekom same obravnave na odboru, prišlo do uravnoteženega in ustreznega predloga, ki smo ga že poznali in ki se je že izvajal v sestavi 3 + 3 + 3. Seveda se zavedam tudi tega, da obravnava

Bi pa izkoristila to priložnost in kljub vsemu odprla še eno zadevo, ki tudi še ostaja odprta in na katero smo tudi v mnenju Vlade opozorili. To pa je napredovanje v sestavi oziroma pri enem profilu zaposlenih. Vsekakor razumem, da je bil predlog skrbno preučen in je zelo na mestu,

in nesorazmerja v celotnem sistemu zaposlovanja in v tej povezavi tudi sistemu napredovanja ter v končni fazi tudi sistemu plač. Glede na to da imamo v našem sistemu zelo jasne procedure, kako se ta vprašanja, te vsebine ustrezno naslavljajo, bi si želela, da bi se kljub vsemu naredil še en tak premislek, ali bi to kljub vsemu vi, poslanke in poslanci, prepustili dogovoru v sklopu kolektivne pogodbe in skupnega dogovora na tem mestu

Vem pa, da se je to že pogosto dogajalo. Nenazadnje tudi prav vaša poslanska skupina v prejšnjem mandatu je na ta način obšla kolektivno dogovarjanje in ta institut s tistim predlogom za minimalno plačo. Tako da, kot rečeno, opozarjamo še pri tem členu, da bi mogoče bil smiseln še nov premislek in vas prosimo v tem smislu, da bi to z vidika enakosti in pravičnosti tudi upoštevali. Hala lepa.

Se pravi, Ministrstvo za izobraževanje je tisto, ki je pripravilo to mnenje, ga je potem Vlada samo potrdila ali je kdorkoli na ministrstvu imel kakšen pomislek glede takšne ureditve. Kar se pa tiče slabih praks v času odpiranja šol. Jaz to lahko razumem, vsi smo verjetno z osuplostjo spremljali prizore ravnateljev, ki so se upirali temu, da epidemija obstaja, da virus obstaja in iskali dokaze za to pri ministrstvu. Mislim pa, da to ne more biti podlaga za to, da se spreminja svete zavodov osnovnih šol. Ni nobene garancije, če je nek kandidat politično nastavljen, se pravi, če bi imela lokalna politika večji vpliv v svetu zavodov, to še ni nobena garancija za to, da bi bili ravnatelji boljši. Ravno obratno. Mislim, da je to skrb deležnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja, se pravi, da bi se preveč razmišljalo o o tem, kdo je čigav, ko govorimo o ravnateljih, ne pa, kdo je najboljša oseba za to funkcijo. Mislim, da je to glavna skrb zaposlenih, da bodo izgubili ta glas, ki so ga do sedaj imeli, in ne bodo imeli več vpliva na to, kdo bo dejansko tisti, ki bo vodil kolektiv. Mislim, da bi to moral biti interes tudi ministrstva za izobraževanje pri razmislekih o takšnih vprašanjih. Tako da me res zanima: Ali je res ta sistem, ki je predvideval več predstavnikov zaposlenih, bil toliko slab, da je bilo treba zdaj iti na nazaj po amandmajih v nek čas, ki smo ga že poznali in očitno ni funkcioniral, če se je takrat potem konec 90. let Vlada odločila, da bo ta sistem spremenila? Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo. DR. SIMONA KUSTEC: Najlepša hvala. Mnenje Vlade je bilo sprejeto enotno soglasno na podlagi mnenja resornega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Verjamem, da si ga lahko ponovno pogledate in preberete kot del vašega gradiva pri obravnavi te točke. V njem smo v resnici opozorili na nekaj Ta dilema v zvezi s samo sestavo sveta je bila, kot rečeno, tudi na odboru potem ustrezno uravnotežena. Ta uravnoteženost pomeni, da imajo sedaj vse tri strani enako težo glasov. Morate se pa zavedati, da ustanovitelj je občina, pri srednjih polah neposredno država. In vsekakor je potem tudi prvi odgovorni, ko gredo stvari narobe, ustanovitelj. Vsekakor mora imeti primerljivo enako težo glasov kot vsi ostali, kot zaposleni in kot predstavniki staršev. S tega vidika in z vidika spoštovanja zakonskih podlag je tukaj

bi vsekakor opozorila tudi na to, da imate prav poslanke in poslanci možnost in tudi odgovornost, pristojnost, da predlagate zakon oziroma novele zakona. Tako da tudi s tega vidika vlada potem v takih primerih v parlamentarni demokraciji sledi s podajanjem svojega mnenja. Zadnja beseda, ko se sprejemajo zakoni oziroma njihove spremembe, pa je vedno vaša, naša pa, da jih potem izvedemo na podlagi vaše odločitve. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Naslednji bo poslansko vprašanje postavil Marko Bandelli, in sicer ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku. Hvala, predsednik. Spoštovani minister! Na 28. redni seji Državnega zbora vam bom, tako kot veste, tukaj postavil neko vprašanje v zvezi z odstopom direktorja Holdinga Kobilarne Lipica. V okviru Kobilarne Lipica posluje hotel Maestoso, ki je trenutno v fazi prenove. Jaz bom rekel, da je še vedno trenutno v fazi prenove, ker to je tudi dejansko resnica. Julija letos je sicer hotel odprl svoja vrata, vendar nekateri projekti v okviru prenove še vedno tečejo. V sprejetih proračunih za leti 2022 in 2023 niso zagotovljena sredstva, iz katerih bi lahko kobilarna denar namenjala za obnovo omenjenega hotela. V SAB smo zato predlagali dopolnilo, v katerem bi zagotovili sredstva za dokončanje vseh začetih investicij in dopolnilo je Državni zbor na žalost zavrnil. Tako kakor vsa dopolnila. Zato mene zanima, minister: Zakaj niste za obnovo omenjenega hotela zagotovili zadostnih sredstev v proračunu tako za leto 2022 kot za leto 2023? Hvala.

Holding Kobilarna Lipica, družba z omejeno odgovornostjo, je v skladu s korporativnim sistemom upravljanja podjetje, katerega direktorja imenuje nadzorni svet družbe. Po odstopu dosedanjega direktorja iz zasebnih razlogov je nadzorni svet z imenovanjem nove direktorice zagotovil kontinuiteto in stabilnost vodenja Kobilarne. Nova direktorica je v družbi doslej opravljala funkcijo namestnice direktorja in vodje službe za finance, računovodstvo in nabavo. Prepričan sem, da ima vsa potrebna znanja in izkušnje, da bo Lipico vodila strokovno in s srcem. Kar se pa tiče investicij, pa moramo ločiti javno in tržno dejavnost Kobilarne Lipica. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo financira delovanje javne službe Kobilarne Lipica. Sem spadajo stroški dela zaposlenih, upravljanje z nepremičninami, investicije v kobilarniško infrastrukturo, rejo in šolanje lipicancev. Ostalo je tržna dejavnost, kamor spada tudi hotelska dejavnost, ki jo omenjate. V letu 2021 smo za poslovanje javne službe iz proračuna namenili 6 milijonov evrov. Za leto 2022 pa bomo zagotovili 7 milijonov evrov. Hotel Maestoso je del tržne dejavnosti, zato morajo v Lipici tako kot ostala turistična podjetja, ki delujejo na trgu, investicije ekonomsko upravičiti in jih izpeljati gospodarno. Nosilec projekta prenove hotela Maestoso je Holding Kobilarna Lipica, ki opravlja tržno dejavnost. Projekt prenove se je financiral iz osnovnega kapitala in kredite. Projekt prenove hotela je končan, tako da tukaj ne soglašam z vami, da je v procesu. Imamo pa v Lipici še kar nekaj načrtov, kaj narediti. Prenova hotela je stala 11 milijonov evrov, od tega 7 milijonov evrov iz osnovnega kapitala, 4 milijone pa iz najema kredita. Kot marsikje, se tudi pri poslovanju Lipice zadnji dve leti veliko pozna vpliv epidemije. To vpliva tako na redno poslovanje, kot tudi na izvedbo investicij. Verjamem, da bo prihodnje leto še veliko lažje in boljše tudi s tega vidika in v Lipici vedo, na kak način bodo izpeljali nadaljnje investicije. Hvala. PREDSEDNIK

Vi ste samo povedali ene velike floskule glede tega. Prvo, mi hočemo obnoviti hotel, naredimo nekaj novega, se ga predstavlja v svet, kakor da je dediščina, pomembna za Slovenijo, da je vse, kar je, in od začetka se je točno vedelo, da tista sredstva niso zadovoljiva, da gremo v eno obnovo, v eno strateško obnovo samega sistema, kot takšnega. To, da je odstopil direktor Holdinga Kobilarne Lipica, on ni odstopil, in to moramo bit pošteni. To je bilo spet ena mašinerija surovega kadrovanja vaše vlade in ste zahtevali sporazumni odstop. Ste mu rekli: »Ali boš odstopil ali bomo naredili drugače.« In koga ste postavili na direktorsko mesto? Računovodkinjo. Lepo vas prosim! Kompetence. Vam bom povedal, ker vaš predsednik, ki ste ga vi postavili, gospod Drofenik,

sektorju, ponovna vzpostavitev lipiške tradicionalne jahalne šole. To je bilo nujno treba pripraviti. In je naredil. Ureditev zaostankov preteklih let za področje priprave konj in izvajanje rejskega programa, to je tudi ustvaril. Ponovno je vzpostavil najvišji strokovni standard v konjereji. Se pravi vse stvari, ki jih lahko naredi samo strokovnjak, ne računovodkinja. Vi ste postavili zdaj eno računovodkinjo, ki bo šla na glavo nekega javnega državnega podjetja, če bi tako rekli, in ne vemo, kaj bo ona tam delala. In to ni v redu. Jaz zahtevam od vas, da mi daste res še en ponovni odgovor: Zakaj je do tega prišlo,

Ja, spoštovani gospod poslanec. Jaz razumem bolečine zaradi dogodkov v Lipici z vaše strani. še enkrat ponavljam, da je treba ločiti javni od zasebnega sektorja, da javni sektor financira država, tržni del bo izpeljal nadaljnje investicije na način, kot morajo to narediti vsa ostala podjetja. podjetja. Če je nekdo odstopil, in jaz nimam nobenih razlogov, da ne bi verjel, da je to naredil prostovoljno, po tem, kar sem slišal, je nadzorni svet dolžan, da imenuje novega direktorja. V Lipici je vrhunsko izvedena obnova hotela, razširjenje. Na koncu koncev je treba povedati, da gre za enkrat večjo zgodbo, kot je bila prej. Verjamem, da bodo ljudje, ki vodijo sedaj Lipico, to zgodbo dobro peljali naprej in da bo Lipica spet postala eden od stebrov prepoznavnosti Slovenije tudi na turističnem

zgleda, da je bolj pomemben kakor predsednik samega sveta. On odloča o vsem. In to veste, da jaz pridem do teh informacij direktno. Direktno. In ni prav, kar se dogaja tam notri. To sem vam povedal. Ko ste začeli investirati v obnovo in ste se odločili, da boste obnavljali hotel, da boste šli v to investicijo, dajte razumeti, da je to zadevo treba končati. Tako kot ste v Podčetrtku končali, minister. Koliko denarja je prišlo v Podčetrtek? Od koliko virov je prišel? Ogromno. Jih ne bom naštel tukaj, ker bo postalo strah ljudi, da vidijo in da slišijo, kakšne desetine in desetine milijonov. In dobro, v turizem, nihče nič ne reče. Ampak če ste začeli to investicijo tudi v Lipici, dajte jo tudi zaključiti. To je tako, kot da bi šel človek na žensko, si da dol hlače in ne opravi do konca. To je ista reč, prav ista,

Širitev golf igrišča, bazenska tehnika, wellness center, to je vse stvar hotela in ni zaključeno. Kako bo to zaključil sam hotel?

nam ne bodo tega pobrali Avstrijci, ker manjka prav malo. Rodovna knjiga je skoraj že izšla. Tu vemo, za kaj se je šlo. To je ponos Slovenije. To moramo čuvati na katerikoli način. Če ne zdaj, pa v naslednji fazi.

ne jih delati na polovico. In to vam zamerimo mi, in to vam zamerijo vsi Kraševci, vsi Primorci. Vi ste začeli neko investicijo, neko dobro idejo in potem ste pustili vse na polovici. Zaradi tega mislim in predlagam, da bi bila o tem opravljena ena razprava. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Aleksander Reberšek bo postavil poslansko vprašanje ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! V Sloveniji več kot 137 milijonov plastenk konča v naravi, na odlagališčih in v sežigalnicah, kar pomeni, da ne gre gredo v reciklažo. Plastenke 5 − to je ta plastenka ta plastenka − so narejene iz materiala, ki ga je preprosto reciklirati, pri tem pa ne izgubi svoje vrednosti, če je material čist in če nima dodanih drugih vrst plastike. Zato je na nas vseh, da nadgradimo in izboljšamo sistem ravnanja z odpadki. Sistem že sedaj odlično deluje v desetih državah Evropske unije in ne vem, zakaj bi tukaj odkrivali toplo vodo. Če pogledamo samo Estonijo in Litvo, vidimo, da že sedaj praktično izpolnjujejo zavezo o 90 % zbrane odpadne embalaže pijač. Po izkušnjah iz drugih držav se lahko kaže, da je finančna motivacija v obliki kavcije zelo učinkovita spodbuda za ločeno zbiranje. V Litvi je za vsako embalažo pijače, ki je del sistema, določen kavcijski znesek v višini 10 centov. Tako je Litva leta 2015 zbrala zgolj 33 % odpadne embalaže za pijačo, v dveh letih od vzpostavitve kavcijskega sistema pa je dosegla že izjemnih 92 % zbrane odpadne embalaže pijač. Tovrstna malenkostna stimulacija potrošnika se je izkazala za izjemno učinkovito in podpiram na tem mestu vsa iskrena prizadevanja Eko kroga in tudi ostalih organizacij ter številnih društev, ki si prizadevajo za čisto okolje in naravo. Problema onesnaževanja okolja okolja se zavedamo tudi v Novi Sloveniji, zato smo ustavili novo organizacijsko obliko z imenom Zelena zveza, ki svojo pozornost namenja vprašanjem trajnostnega razvoja, ekologiji, zelenim tehnologijam, sonaravnemu načinu življenja. Uvedba kavcijskega sistema predstavlja torej pomembno točko našega programa, in sicer predlog vladnega programa 2022−2026, v katerem predstavljamo številne ukrepe na področju okoljske problematike. V Novi Sloveniji vidimo kavcijski sistem kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši način zbiranja odpadne embalaže, ki prispeva tudi k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja. Spoštovani minister, od besed moramo preiti k dejanjem. Zato od vas pričakujem, da bo sistem kavcijskega zbiranja odpadnih plastenk sprejet še v tem mandatu.

Hvala lepa, spoštovani poslanec, za to vprašanje. V mandatu te vlade smo si zadali ključni cilj, da uredimo področje odpadkov celovito. Tudi z doslednim prevzemanjem direktive, ki uvaja proizvajalčevo razširjeno odgovornost, to je, da vsak, ki da izdelek na trg, je odgovoren za ta izdelek, njegovo embalažo, skozi cel življenjski cikel tako finančno kot organizacijsko. Sistem, tako imenovani PRO – proizvajalčeva razširjena odgovornost je bistvo novega zakona o varstvu okolja, ki je v parlamentarni proceduri. Verjamem, glede na to da ga podpirajo, zlasti ta odpadkovni del, tudi vse nevladne organizacije, da bo sprejet in da bo uveljavljen. Seveda sistem-PRO naslavlja tudi ravnanje z vsemi odpadkovnimi tokovi, ki jih je več. Med drugim je eden izmed teh odpadkovnih tokov tudi odpadna embalaža, kjer je največ nereda v tej državi in kjer bijemo bitko s številnimi interesi, še zlasti pa interesi po čim več denarja v roke teh podjetij in čim manj spoštovanja

Poznamo ga zlasti na primeru steklenic, kjer lahko prinesete steklenico in odnesete polno, in je to pravzaprav vzpostavljen kavcijski sistem.

zbiranje od vrat do vrat. Po podatkih Gospodarske zbornice, ki je skupaj z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij ter Službo varstva okolja z Združenjem industrije pijač naredila predlani analizo in ugotovljeno je, da že zdaj

Na podlagi direktiv imamo zelo ambiciozne cilje tudi za prihodnje, do leta 2025 in do leta 2029. Mi sicer ocenjujemo, da bi lahko z obstoječim sistemom zbrali in dosegli te cilje zlasti do leta 2025, zelo vprašljivo je pa, ali tudi do leta 2029. Zato Ministrstvo za okolje in jaz osebno podpiram uvedbo kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke, kajti verjamemo, da bo to še dodatno pripomoglo k uresničevanju tega cilja, da čim več reciklabilnih pločevink in plastenk pride nazaj v reciklažo, da ne konča v naravi oziroma kjerkoli, pa tudi ne v kantah komunalnih mešanih odpadkov, temveč da se vrnejo v predelavo in s tem zmanjšujejo breme v okolju. Proučili smo predlog, ki ga je v okviru nevladnih organizacij pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, in bomo skupaj z vami, poslanci, v drugem branju zakona o varstvu okolja tudi podprli amandmaje k nekaj členom za uveljavitev kavcijskega sistema tudi v Republiki Sloveniji že z novim zakonom. Seveda je treba ob tem pripraviti tudi uredbo, ki podrobneje določa organizacijo, način in izvajanje tega kavcijskega sistema. Moram reči, da je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij pripravil tudi predlog, ki ga je treba uskladiti še s proizvajalci pijač in tudi s trgovci, ki bodo po vzoru ostalih shem to zbirali, in uredbo paralelno z uveljavitvijo zakona

vse potrebne podzakonske predpise za uveljavitev tega sistema, kar se da. In še posebej z veseljem, da bomo izpolnili okoljske cilje pred roki, ki nam jih določajo direktive.

in plastenke. Veseli me tudi to, da ste se odločili vključiti kavcijski sistem v zakon o varstvu okolja v drugem branju; tu bomo poslanci zagotovo prispevali svoj delež, da do realizacije tega čim prej pride. Upam in verjamem, da bo ta zakon sprejet še v tem mandatu, kajti do volitev so še dobri trije meseci, tri seje Državnega zbora. Veselim se, da bo ta zakon prišel, upam, da čim prej, na dnevni red, ker s tem zakonom rešujemo številna vprašanja glede onesnaževanja naše lepe države in da vsi skupaj stremimo stremimo k bolj čistemu okolju. Verjamem tudi, da bo uvedba tega kavcijskega sistema pripomogla k temu, da ne bomo več priča prizorom, ko plastenke pa pločevinke ležijo ob košu na tleh, ob cesti, na travniku, tudi po naših številnih gorah, da bodo, tako kot kaže praksa v tujini, ljudje te pločevinke in plastenke prinašali nazaj, saj bodo s tem tudi stimulirani.

kjer konča vse, razen ločeno zbranih odpadkov. In posledično imajo centri, kjer to sortirajo, zato tudi več dela. To pravzaprav napotuje, da bo možno zbrati več teh ponovno uporabljivih plastenk in pločevink in s tem tudi bolje doseči okoljske cilje, ki so pravzaprav ključni pri tej naši odločitvi. naši odločitvi. Zakon o varstvu okolja je že vložen v Državni zbor. Ta teden bo padla odločitev o tem, če že ni, ali bo katera izmed poslanskih skupin oziroma kvalificiran kvorum vložil predlog za splošno oziroma za tako imenovano prvo branje. Če bo tako, potem bo verjetno prvo branje na januarski redni seji in potem nam hudičevo malo časa ostane, da ta zakon spravimo do konca mandata skozi. Jaz na tem mestu pozivam, glede na to da je zakon v glavnem usklajen tudi z nevladnim sektorjem in zelo široko tudi s precejšnjim delom gospodarstva, zlasti z Zbornico komunalnega gospodarstva, da bi na januarski seji imeli drugo branje in s tem relativno udobno spravili skozi proceduro ta zakon, sicer pa obstaja tveganje, da ne bo tako. Ni samo problem na tem delu. Problem je, da imamo odprtih 19 postopkov, predsodnih in tudi že sodnih postopkov, kršitev direktiv Evropske unije, ki jih odpravljamo z zakonom o varstvu okolja. okolja. Poleg uvedbe kavcijskega sistema tudi dokončno urejamo ravnanje z odpadki. Urejamo tudi, kaj storiti v primeru nezakonito odloženih odpadkov in podobno. Številna področja so naslovljena skozi ta zakon in res bi bilo koristno za Slovenijo, da je ta zakon sprejet še pred volitvami oziroma v obdobju tega formata državnega zbora. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovani ministri! Minister, lep pozdrav tudi z moje strani. Spoštovani minister, v mesecu septembru 2021 ste v parlamentarno proceduro vložili novo resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje do leta 2030. Veljavni resoluciji se je namreč leta 2020 že iztekla veljavnost. Gre za enega pomembnejših dokumentov na področju enakih možnosti, saj določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja in družbenega udejstvovanja. Vlada pa je konec septembra državni zbor obvestila, da predmetno resolucijo umika iz procedure, ne da bi obrazložila razloge za to. Zadnje dni smo med vladnimi gradivi ponovno zasledili besedilo resolucije, za katero predvidevam, da jo boste ponovno predlagali Državnemu zboru v odločanje. Eden od pomembnih ciljev te resolucije je med drugim tudi krepitev in varovanje spolnega ter reproduktivnega zdravja s posebnim poudarkom na mladostnikih in mladostnicah ter ženskah v obporodnem obdobju. A vendar ko primerjamo vsebino resolucije, ki ste jo v mesecu septembru umaknili iz procedure, in novo resolucijo, je opazna pomembna bistvena razlika. V novi resoluciji je k temu cilju dodan še cilj spoštovanja vsakega novega človeškega življenja. Da ponazorim, bom prebral najprej staro verzijo in potem novo. Stara verzija. Krepitev in varovanje spolnega in reproduktivnega zdravja s posebnim poudarkom na mladostnikih in mladostnicah ter ženskah v obporodnem obdobju. Tu je bila pika. V novem predlogu ste pa k temu dodali, piko ste črtali in ste rekli – »in na spoštovanju vsakega novega človeškega življenja«. Minister, vi dobro veste, da je v Republiki Sloveniji po ustavi zagotovljeno svobodno odločanje o rojstvu otrok. Na drugi strani poznamo tudi vaše stališče oziroma stališče vaše stranke do tega vprašanja. In zelo nevarno in narobe je, če je ta dopolnjen del resolucije, ki sem vam ga opisal, rezultat bodisi vaših stališč ali stališč vaše stranke. Nenazadnje ste minister za enake možnosti. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Zakaj ste iz parlamentarne procedure umaknili besedilo resolucije iz meseca septembra? Kaj je botrovalo temu, da se je v dopolnjeni resoluciji glede krepitve in varovanja spolnega ter reproduktivnega zdravja žensk našlo dopolnilo, da je ob tem treba spoštovati vsako novo človeško življenje? In kaj pravzaprav to pomeni? Prosim, če mi razložite to dikcijo. Hvala za odgovor.

Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2021 do 2030 je pripravljen na podlagi 15. člena Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ta resolucija določa 22 ciljev in 83 ukrepov za ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na šestih ključnih tematskih področjih za obdobje od 2021 do 2030. Tematska področja so delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo, odpravljanje vrzeli med spoloma ter zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških. moških. Drugo tematsko področje – izobraževanje, zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog. Tretja tematska področja so zdravje, izboljšanje zdravja žensk in zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami. Četrto tematsko področje je nasilje nad ženskami, preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti. Peto tematsko področje je mesto odločanja, kar pomeni spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških. In šesto tematsko področje so zunanje zadeve, spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu. Cilji in ukrepi te resolucije se bodo izvajali na podlagi dvoletnih periodičnih načrtov. Nosilci ukrepov, to so pristojna ministrstva, pa bodo opredelili aktivnosti za njihovo izvedbo. Pomembno je poudariti, da sem jaz kot minister za delo samo koordinator vseh ukrepov in predlogov, kajti nosilci posameznih ukrepov so posamezna ministrstva, kot sem omenil. Posamezni ukrepi, opredeljeni v tej resoluciji, so namenjeni izboljšanju manj ugodnega položaja tistega od spolov, ki je na katerem od navedenih šestih tematskih področij v slabšem položaju glede na v tej resoluciji postavljene podatke in analize so večinoma to ženske –, ter odpravljanju ovir, ki ohranjajo in vzdržujejo obstoječe neenakosti. Nacionalni program izhaja iz aktualne analize stanja in ocene napredka glede uresničevanja enakosti spolov v Sloveniji, ugotovitev iz vrednotenja izvajanja prejšnje resolucije, ki je bila sprejeta za obdobje od 2015 do 2020,

vladne službe, nevladne organizacije, socialni partnerji, strokovnjaki in strokovnjakinje s področja enakosti spolov. V tem smislu je resolucija en celovit strateški pogled, ki bo nekako zagotovil enake možnosti žensk in moških v obdobju 2021 do 2030. Mislim, da z nekaterimi nekaterimi dosežki ali pa dogovori, tudi na ravni Evropske unije, že dosegamo te cilje resolucije, saj smo med drugim na našem resorju uspeli s splošnim pristopom na direktivi pay transparency, ki pomeni za raven Evropske unije zmanjšanje tega razkoraka oziroma razlike v plačilu med ženskami in moškimi za enako vrednoteno delo oziroma za enako delovno mesto. Hvala lepa.

Seveda jaz vem, da je resolucija plod več ministrstev, ampak na vas sem se obrnil predvsem zato, ker ste vi minister tudi za enake možnosti, to zadaj piše. Zato je ta stvar namenjena temu. Zato je ta stvar namenjena temu. Dejansko ste veliko povedali, pa mi niste odgovorili na vprašanje. Bom še enkrat poskušal vprašati. Vaš predsednik je recimo pred časom izjavil, da je za to, da se oteži pot do splava. To je eno izhodišče, ki je bilo pred nekaj leti rečeno. Zato bi želel slišati: Ali tudi vi kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagovarjate enako stališče v novem predlogu resolucije o enakih možnostih žensk in moških?

jasne opredelitve in stališče do te, ki pomeni za demokratično družbo zelo pomembne vrednote. Zato vas opozarjam tudi mogoče na to, da če bo tak del teksta dodan resoluciji, gospod minister, ki jo nameravate vložiti v proceduro, boste s tem spodkopali ustavno načelo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. Če to ni tako, mi morate dati kontra odgovor, da ni temu tako.

Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Hvala lepa, spoštovani poslanec Lep, za tole dopolnilno vprašanje. Lahko rečem, da nisem jaz pristojen, da vam glede tega odgovorim, kar ste nazadnje rekli. Mislim, da imamo druge pristojne za za to področje, da vam odgovorijo na konkretno vprašanje. Lahko pa rečem, da v Sloveniji je zakonski in ustavni konsenz jasen in da tu ni da tu ni načrta, da bi se kakorkoli posegalo v ta ustavni in zakonski konsenz glede tega. Cilji in ukrepi te strategije za enakost spolov se bodo izvajali seveda na podlagi dvoletnih periodičnih načrtov, kateri bodo nosilci ukrepov, še enkrat ponavljam. Ministrstvo za delo je samo koordinator te resolucije, ker pravzaprav imamo pri nas, kot ste pravilno navedli, Sektor za enake možnosti; med ženskami in moškimi. Mi smo koordinator, drugi nosilci ukrepov, to so pa pristojna ministrstva, bodo pa opredelili aktivnosti za njihovo izvedbo. In posamezni ukrepi, opredeljeni v tej resoluciji, so namenjeni izboljšanju manj ugodnega položaja tistega od spolov, ki je na katerem od navedenih šestih tematskih področji v slabšem položaju, ki sva jih v prvem delu odgovora navedla, delovna razmerja, družinska razmerja in socialno varstvo, izobraževanje, zdravje, nasilje nad ženskami, mesta odločanja in zunanje zadeve. Glede na v resoluciji predstavljene podatke in analizi so seveda, kot sva oba ugotovila, večinoma to ženske; ter hkrati na odpravljanju ovir, ki ohranjajo in vzdržujejo obstoječe neenakosti. Enakost moških in žensk je izrazito horizontalna tematika, ki jo rešujemo vsi resorji. Nacionalni program izhaja iz aktualne analize stanja in ocene napredka glede uresničevanja enakosti spolov v Sloveniji, iz ugotovitev iz vrednotenja izvajanja prejšnje resolucije za obdobje 2015 do 2020, ki sta ga, kot sem omenil, opravili neodvisni strokovnjakinji, ter iz predlogov različnih deležnikov, kot so ministrstva in vladne službe, nevladne organizacije, socialni partnerji, strokovnjaki in strokovnjakinje s področja enakosti spolov. Z ukrepi, opredeljenimi v tej resoluciji, se pa želi izboljšati položaj žensk in moških; zlasti pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravju – in tudi mislim tudi reproduktivno zdravje, ki ga vi najbolj naglašujete –, socialnem položaju; na vseh tistih področjih,

Jani Ivanuša bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu ter ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. Kolega, izvolite, imate besedo. Lepa hvala, gospod podpredsednik Državnega zbora. Lep pozdrav ministrom, še posebej mojemu ministru gospodu Vrtovcu, pa seveda vsem prisotnim v dvorani! Saj veste, gospod minister, ponavljamo se vsak mesec, iz meseca v mesec glede te naše ljube začarane ceste Ormož–Ptuj, Ormož–Hajdina, kakorkoli ji rečemo. Tukaj pač izrabljam inštitut ustnega poslanskega vprašanja, ki je edino orožje poslancev, imamo še seveda pisno obliko, vendar to je vse, kar tudi imamo, drugega vpliva mi nimamo. Glede ceste pa bi povedal takole. Iz tistega optimizma, ki sem ga gradil spomladi, sem prišel v čisti pesimizem glede naše hitre ceste, kajti stvari, ki se odvijajo ali so se odvijale čez leto, enostavno ne kažejo neke svetle točke na koncu

Ali je izvajalec gradnje za odsek od Ormoža do Markovcev že izbran? Če je, kdaj se bo gradnja začela? Če ni, kaj je vzrok temu? Ali je po vaše optimizirana trasa S4 že umeščena v gradnjo, da bodo tudi prebivalci Spodnjega Podravja dobili priključek na avtocestni

začeli smo z vsemi postopki, tudi na vašo pobudo, ko smo sedeli skupaj z Darsom pred enim letom in pol, smo takrat začeli z javnim razpisom. Javni razpis je v bistvu pri koncu, je samo še v fazi tega, da se izda ponudbo med med različnimi ponudniki. Ampak dokler se še vedno ukvarjamo s pridobivanjem gradbenega dovoljenja oziroma s to fazo, s samimi negativnimi mnenji Zavoda za varstvo narave, je v bistvu popolnoma brez zveze, da pozovemo udeležence k izdaji ponudbe. Tako za odsek Markovci–Gorišnica poteka postopek pridobitve gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. V postopku sta bili na poročilo o vplivih na okolje med drugim pridobljeni tudi negativni mnenji Arsa ter zlasti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Zavod za varstvo narave v svojem mnenju izpostavlja nesprejemljive kumulativne vplive zaradi izgradnje odseka Gorišnica–Ormož in posega tudi v odsek Markovci–Gorišnica, se pravi tudi v ta del, kjer je že izdano gradbeno dovoljenje. Izpostavlja tudi vplive in problematiko na del Gorišnica–Ormož.

da je Dars vodil postopke z Zavodom za varstvo narave, da so naredili in predložili študijo, izbrali izvajalca in vse stvari; pa to še vedno, kot imam podatke, ni bilo dovolj. In zdaj se ponovno proučuje, kaj je še treba narediti, da se zavaruje ptice; če se ne motim, so problem ptice v enem manjšem delu na enem odseku. In glede tega se zdaj pišejo študije in študije, da bi pač Zavod za varstvo narave rekel, da je to v redu.

To je zadnja informacija. Glede trase, ki se nadaljuje potem naprej, se pravi Markovci–Ptuj, povem, da ta trasa še ni umeščena v prostor in da medresorska delovna skupina usklajuje rešitev v postopku, ki ga bo potem vodilo Ministrstvo za okolje in prostor.

izvolite. od Markovcev do Ormoža je že izdano. In v postopku izdaje gradbenega dovoljenja od Markovcev do Gorišnice je ministrstvo, ki vodi postopek tega državnega prostorskega načrta, prejelo negativno mnenje Zavoda za varstvo narave. Moram reči, da je Zavod za varstvo narave samostojen zavod, ni organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, vodi ga direktor. Mnenja delajo območne enote tega zavoda po svoji najboljši strokovni meri. Zavod za varstvo narave in MOP je posledično pozval investitorja, da dopolni dokumentacijo v skladu z zahtevami tega mnenja, kar mi pričakujemo do 21. januarja 2022, ko je končni datum. In jaz verjamem, da bomo končno našli tudi rešitev. Res pa je, da se je dopolnilo omilitvene ukrepe zaradi kumulativnih vplivov tudi na odseku, kjer je že pravnomočno gradbeno dovoljenje. To pa ne pomeni, da tam pravnomočnega gradbenega dovoljenja ni. Je, vendar je treba izvesti še dodatne ukrepe zaradi kumulativnih vplivov. Lahko vam samo zagotovim, da bom kot minister naredil vse

Hvala lepa, predsedujoči. Ja, saj to je meni že znano, kar ste povedali, vendar ljudje ne vedo, ljudje ne razumejo, kje se zatika. Tako kot ste rekli, dva problema, ki sta nastala lani skozi leto, to so bile stoletne vode in ptiči. Da vam pomagam pri ptičih, gre za črno štorkljo in belorepca. Ljudje pa pač ne razumejo, da se morajo umikati pticam. Tega enostavno ljudje ne sprejmejo, da se morajo ljudje umikati pticam.

Pravilno, da so jih ovadili. Če se dela škoda in če je dokazano, da so delali nalašč, potem je pač to takšna odločitev. Kar se tiče sodelovanja pred mano z Zavodom za varstvo narave iz Maribora, ne morem tega komentirati. Ne vem, ali je bilo to sodelovanje in na kakšen način; vem pa, da Dars ta trenutek z njimi sodeluje, da so že dali določene pripombe na študijo, ki so jo dali takrat, da bi lahko izpolnjevali. Kje je ta trenutek na današnji dan sama zgodba, ne vem, ampak lahko pa rečem, da Dars z njimi vedno sodeluje in skušajo priti na lep, dostojen način do konsenza glede ptic, zlasti glede ptic. 19. november je bil en presečni datum, ampak mislim, da potem tudi v nadaljevanju je bil še en pomemben datum, ko so morali še nekaj dodatnega predložiti in tako naprej. Za to študijo izpostavljenosti ptic je celo podjetje najeto, ki se s tem ukvarja, da se da se na normalen način skuša pridobiti konsenz in se potem začne s samo gradnjo. Prva faza javnega naročila, ta postopek je v bistvu že v teku, je že pri koncu in takoj ko bo gradbeno dovoljenje, se to javno naročilo zaključi. Ni problem več javno naročilo,

In bi lahko začeli že vsaj prvi del graditi. Ampak so tudi vplivi zaradi tega na prvi del. In mislim, da to ni v redu, da zapnemo do konca. Ne bo rešitve, ampak je treba tvorno poskusiti oblikovati zgodbo. Verjamem pa, da je lokalnim prebivalcem iz Ormoža in dela Prlekije, iz okolice Ptuja precej nerodno, ker trpi mobilnost ljudi pa tudi nenazadnje gospodarstvo in ves potencial, ki ga Ormož z gospodarstvom ima. Tam se odpirajo nove investicije, kot je Carthago in tako naprej. In povezljivost je slaba, to je dejstvo,

ne, Zavod za varstvo narave ni prvič v tem postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Zavod za varstvo narave je sodeloval že pri prostorskem umeščanju v prostor, to je pri izdelavi državnega prostorskega načrta za ta del. Zdaj smo pa v fazi izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Ni mogoče, res verjemite mi, ni mogoče z nekim političnim pritiskom ministrov iz negativnega mnenja izpuliti pozitivno mnenje. To je možno narediti samo na način, da se izdelovalec dokumentacije in seveda zavod dogovorita ter uskladita glede vseh omilitvenih ukrepov, da bo na eni strani volk sit in koza cela. To se pravi, da bo cesta in da bodo spoštovani naravovarstveni standardi.

Pa vseeno sem še mislil vprašati, ampak ta čas tako leti, da je to neverjetno. Bom pa sicer poskusil v pisni obliki gospoda Vrtovca vprašati: Ali je glede te hitre ceste

Bom pač zaključil, kajti ne verjamem v razpravo poslanskih vprašanj, kajti tu vse nekako odpadejo ena za drugo. Bom seveda vseeno dal pobudo, da se opravi razprava, vendar v njo ne verjamem. Bomo videli, kaj se bo s to cesto dogajalo, bomo pa še vedno delali tudi poslanci iz Ormoža pritisk na vse, kar je možno, da se enkrat to začne delati. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 15. decembra, v okviru glasovanj. Jožef Lenart bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom, še posebej z ministrstev, in vsem prisotnim! Spoštovani minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Janez Cigler Kralj! Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je bilo v oktobru 2021 na Zavodu registriranih 66 tisoč 654 brezposelnih oseb in od teh je kar 39 tisoč 923 dolgotrajno brezposelnih. Od teh je 8 tisoč 809 dolgotrajno brezposelnih invalidov. Gre torej za invalidne osebe, ki imajo omejeno oziroma preostalo delovno zmožnost po odločbi ZPIZ, na primer invalid III. kategorije ali invalidnost II. kategorije. In ko so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljeni več kot 12 mesecev, običajno – govorim običajno – pristanejo na nadomestilu za invalidnost pri ZPIZ, temu tako imenovanemu čakanju do zaposlitve na ustreznem delovnem mestu po tej odločbi. Oziroma pač pristanejo med dolgotrajno brezposelnimi invalidi. Pred seboj imam tudi odločbo o invalidnosti ZPIZ od državljana in volivca iz svojega volilnega okraja, torej od invalida III. kategorije, pa tudi odločbo o priznanem nadomestilu, v katerem je zapisan znesek 324,32 evra. In to so njegova tako imenovana osnovna sredstva za preživetje po končanem nadomestilu za brezposelnost. Verjamem, da sva oba enakega mnenja, spoštovani minister, da je ta znesek, ki je celo precej manjši od denarne socialne pomoči, premajhen. Ne glede na to, da imamo majhno stopnjo brezposelnosti, nam izmed dolgotrajno brezposelnih in še posebej dolgotrajno brezposelnih oseb invalidov v zadnjih letih ni uspelo zmanjševati števila le-teh. Razlog za to je verjetno tudi v razmišljanju delodajalcev, med katerimi prevladujejo stereotipi, da so z delovnimi invalidi praviloma večje težave kot pa z drugimi zaposlenimi. Sam se s tem ne strinjam. Zato me zanima: Kaj boste storili v smeri reševanja problema, saj je nelogično, da invalidi, ki zares več ne morejo najti ustreznega dela, čakajo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma na nadomestilo ZPIZ in ne morejo v pokoj in do normalnega zneska za preživetje; medtem pa nekateri popolnoma zdravi od teh 66 tisoč brezposelnih oseb iščejo vse možne luknje, da se ne bi zaposlili, in prejemajo celo višje državne transferje, kot je na primer nadomestilo za invalidnost po ZPIZ v omenjenem primeru? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo. Izvolite. JANEZ CIGLER KRALJ: Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod poslanec Lenart, za to vprašanje. Uvodoma želim pojasniti, da so nadomestila iz invalidskega zavarovanja del pokojninskega sistema ter enako kot pokojnine odvisna od predhodnega zavarovanja, dopolnjene pokojninske dobe ter osnov, od katerih so bili plačani prispevki, kar vse vpliva na razlike v višini posameznih nadomestil. Prav tako je višina nadomestil odvisna od starosti, pri kateri je prišlo do nastanka invalidnosti ter od delovnopravnega položaja delovnega invalida, ali je le-ta izgubil zaposlitev po svoji volji ali na podlagi redne odpovedi s strani delodajalca oziroma ali je prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Glede na navedeno so torej višine nadomestil lahko zelo različne in v določenih primerih tudi zelo nizke, kot ste izpostavili, pri čemer je potrebno poudariti, da brezposelni delovni invalidi ob enakih omejitvah ter priznani kategorijo invalidnosti prejemajo višje nadomestilo kot zaposleni delovni invalidi ter delovni invalidi, pri katerih je prenehanje pogodbe o zaposlitvi posledica njihove odločitve ali volje, vendar pa imajo nižje odmerjeno nadomestilo kot tisti, pri katerih pride do prenehanja pogodb o zaposlitvi brez njihove krivde. Nadalje bi želel poudariti, da nadomestila iz invalidskega zavarovanja nimajo v naravi pokojnine, temveč so do njih upravičeni delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo. Namenjena so kritju izpada dohodka zaradi nastanka invalidnosti, pri čemer ne gre za nadomeščanje izpada dohodka v celoti, saj tudi zavarovalni primer ni nezmožnost pridobivanja dohodka, temveč nezmožnost ohranjanja delovnega mesta, zaposlitve v svojem poklicu ali pa dela za polni delovni čas. Zato je pri oblikovanju višine invalidskih nadomestil potrebno upoštevati tudi to dejstvo in vzpostaviti sistem, ki bo stimulativen do ohranjanja zaposlitve delovnih invalidov ter na drugi strani do zaposlovanja le-teh. Delovnim invalidom je tako potrebno predvsem zagotoviti delovno mesto in možnost opravljanja dela, pri čemer je potrebno vzpostaviti ustrezno ravnovesje med socialno varnostjo ter pripravljenostjo delovnih invalidov za ohranjanje zaposlitve oziroma za njihovo ponovno zaposlovanje. Smisel namreč je tako z vidika pokojninskega in invalidskega sistema kot tudi za same delovne invalide, da le-ti ohranjajo zaposlitev oziroma so aktivni na trgu dela, saj se s tem zagotavlja tudi njihova socialna varnost, poleg tega pa tudi socialna vključenost. Hvala lepa.

na isti liniji. Zavedava se oba tega problema, tudi je jasno, da je tole nadomestilo za invalidnost seveda namenjeno ali pa verjamemo, da bo za krajši čas. Ampak kljub temu nekako imamo precejšnjo kadrovsko vrzel tudi že s tega vidika. Gospodarstveniki pač povedo, da je nemogoče priti do primernih kadrov, primernih profilov in tako naprej, medtem pa nekako imamo tudi nalogo, kako motivirati delodajalca, da bi bolj zaposloval invalide. Meni se pač na nak način zdi, da tukaj pa nekako delodajalci ne morejo pristopiti čez to stopničko, da da se ne bi več bali zaposliti invalida in zaradi tega potem seveda tudi zavod ne more še boljše reševati teh brezposelnih primerov, brezposelnih invalidov. Torej, rešiti vprašanje, da se gospodarstvu zagotovi primerne kadre, medtem pa tistim delovnim invalidom, ki niso sposobni več najti nobenega primernega dela, nekako pomagati, da pridejo iz te slepe ulice. Spomnim se, da smo se o tem že kar nekaj časa nazaj tudi pogovarjali, da morda res je treba še enkrat te ljudi na zavodu pretresti dobro in ugotoviti, kateri več ne morejo in kateri so še sposobni po preostalih delovni zmožnosti. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa Gospod minister, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod Lenart, za dodatno vprašanje. Poudaril bi, da je delo ministrstva ves čas usmerjeno v pripravo ukrepov, ki zagotavlja boljšo socialno in materialno varnost vsem delovnim invalidom. Država je namreč, tako kot ste rekli, svojim državljanom dolžna zagotavljati socialno varnost, ki pa jo izvaja tako preko sistema zavarovanja kot tudi tudi preko sistema socialnega varstva oziroma socialnih pomoči. Osebam, ki si same materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, se socialna varnost tako lahko zagotavlja tudi v okviru socialnovarstvenih prejemkov z denarno socialno pomočjo in njeno posebno obliko, izredno denarno socialno pomočjo, ter varstvenim dodatkom. Tu gre za instituta, ki sta izrecno namenjena socialno ogroženim osebam, pri čemer se status socialno ogrožene osebe ugotavlja ob upoštevanju Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Na Ministrstvu za delo se zavedamo tako problematike invalidskega zavarovanja kot tudi socialnega položaja prejemnikov nizkih nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Kajti po naših izkušnjah – to, kar ste tudi vi poudarili večina ljudi si želi prevzeti odgovornost za svoje življenje in želi delati, tudi če imajo, lahko rečem, kakršne koli omejitve, primanjkljaje, ampak želijo biti na trgu dela, delati. Zato si prizadevamo za sprejem takšnih ukrepov, ki bi zagotavljali višjo socialno varnost vsem, ki so tega potrebni, tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, katerih zneski so, to se pa strinjava, pogosto prenizki. Tako imenovana mini pokojninska reforma iz leta 2019 je z višanjem odmernih odstotkov med drugim posledično prinesla tudi višjo socialno varnost za prejemnike invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin ter tudi nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Zvišanje odmernega odstotka je namreč pozitivno vplivalo tudi na odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, zlasti z višanjem odmernega odstotka za odmero nadomestila za invalidnost v primeru brezposelnosti. Morda omenim samo še to, da se je v mandatu te vlade, socialni položaj prejemnikom invalidskih nadomestil izboljševal z redno uskladitvijo, skladno s sistemskim zakonom, pa tudi z izredno uskladitvijo v decembru 2020 v višini Prav tako so brezposelni delavni invalidi dvakrat prejeli solidarnostni dodatek za upokojence ter tudi letni dodatek. Hvala lepa.

nadaljujeva tam, kjer sva že končala, kajne, nekje v zadnjem vprašanju, žal, čeprav se zavedam, da se dnevno ukvarjate s temi vprašanji kadra, to je vam zdaj bistvo, ampak v tem obdobju mogoče bolj do izraza prihaja to, kar se v prejšnjih letih ni dogajalo. V glavnem, pomankanje kadra v zdravstvu na podlagi ugotovitev Računskega sodišča, na tem bi rad temeljil, ki je bilo objavljeno seveda v decembru letošnjega leta, ki pa ima podoben imenovalec kot pa prejšnja poročila Računskega sodišča, ki so bila izvedena. Moram pa poudariti, da vsa ta poročila izhajajo nekako od leta 2008 in do danes, tako da so soočene vse vlade. Kot izhaja iz nedavno objavljenega poročila Računskega sodišča Ministrstvo za zdravje in Zdravniška zbornica nista poskrbela za ugotavljanje dejanskih potreb po zdravnikih, niti za ugotavljanje razlogov za pomanjkanje po posameznih specialnostih. Tako seveda nista mogla poskrbeti za to, da bi se uspešno odpravili razlogi za omenjeno pomanjkanje. Danes se soočamo s hudim pomanjkanjem zdravstvenih delavcev in množičnimi odhodi delavcev iz dejavnosti, kar bo seveda vplivalo na podaljšanje čakalnih vrst, ki je že tako problematično. Katere ukrepe, spoštovani minister, predvidevate za rešitev tega stanja? Kako se boste lotili pereče problematike pomanjkanja zdravstvenega kadra, saj je zdravstvo, predvsem v luči epidemije koronavirusa, tik pred zlomom? Glejte, Računsko sodišče je pripravilo pet popravljalnih ukrepov, 11 priporočil. Vse te nadzorne institucije, odgovorne v zdravstvu, tudi Ministrstvo za zdravje, Vlado in vse nas, vztrajno opozarjajo, kako odpraviti pomanjkljivosti, kako postaviti sistem organizacijsko, da dosežemo boljšo organizacijo, večjo produktivnost, skrajšanje čakalnih vrst in pa na koncu koncev, da tudi razbremenimo kadre v zdravstvu, ki danes pregorevajo. Dejansko se vsi

prinaša na krožniku te rešitve. Zakaj jih ne realiziramo? Na koncu koncev, glejte, prehiteli so nas, veliko držav to upošteva in so dosti boljši od nas, na koncu koncev tudi Srbija nas je prehitela po teh kriterijih, ki jih vodi WHO. To je tisto, kar se sprašujemo: Zakaj pri nas ne uspemo? Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gospod Jože Lenart! Najlepša hvala za vsa ta vprašanja in seveda za in seveda za nadaljevanje razprave, ki jo imamo oziroma jo imava vedno znova z vidika organizacije zdravstva. Res je, da javno zdravstvo pestijo kadrovske težave. Vemo pa, da nobene kadrovske težave ne nastanejo čez noč, ampak so seveda odraz dolgoletnega soočanja oziroma nastajanja te problematike. Kot veste, sem bil maja 2018 prvi od direktorjev splošnih bolnišnic, ki sem izpostavil in povedal, da je na tem področju stvar resna in da je potrebno narediti dodatne sistemske ukrepe in napore, da bo stvar srednje- in dolgoročno vzdržna. Ko govorimo o kadrih in ko delamo ankete, iz kakšnega razloga odhaja zdravstven kader iz javnega zdravstva, so vedno na prvem mestu pogoji dela, na drugem je organizacija in organizacijska klima in na tretjem seveda plače. Potem so še drugi dejavniki, ampak približno v takem vrstnem redu si kar redno sledijo. Kar se tiče področja načrtovanja kadrov, predvsem nosilcev zdravstvenih dejavnosti, je za ministrstvo ključnega pomena za vzdržno delovanje zdravstvenega sistema, da to postavimo dolgoročno na vzdržen način. Ugotovitvam Računskega sodišča je seveda potrebno slediti in zato smo skrbno proučili priporočila in jih bomo uporabili seveda za izboljšavo oziroma izboljšave na tem področju. Odzivno poročilo na ugotovitve Računskega sodišča, ki zavzema preteklo obdobje, še ne zajema današnjega, pripravljamo in predvsem se osredotočamo na strateške vidike načrtovanja, vključno s potrebnim zagotavljanjem ustreznih podatkov za odločanje na nivoju države in tudi sicer. Rok za oddajo odzivnega poročila je 31. 12. in do tega roka bomo tudi ustrezno pripravili poročilo. Poleg priprave dolgoročnih usmeritev pa je ministrstvo v zadnjem letu zagotovilo tudi nekaj pomembnih ukrepov, ki prispevajo k izboljšanju kadrovske pokritosti zdravstva. Tako smo v okviru projekta upravljanje mreže javne zdravstvene službe že izdelali oceno stanja in projekcijo potreb po zdravnikih za različne specialnosti. Med najpomembnejše spremembe pri načrtovanju specializacij za zdravnike spada ustanovitev 5-članskega odbora. Ta odbor sestavljajo predstavniki oziroma predstavnik Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Na podlagi predloga odbora potem minister za zdravje lahko določa posamezne vrste specializacij za zdravnike na državni ravni oziroma za posamezne izvajalce zdravstvene dejavnosti. Kot veste, pa smo v letošnjem letu sprejeli tudi Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, kjer je bil uveden dodatek za izbiro specializacij iz družinske medicine v višini 20 procentov osnovne plače, kjer je ta trenutek manko največji. Hkrati je bilo z istim zakonom uvedeno tudi financiranje specializacij iz klinične psihologije, kajti vemo, da nam kliničnih psihologov močno primanjkuje in da jih je ta trenutek samo tretjina tistega, kar stroka pravi, da bi jih Slovenija Slovenija potrebovala. Z istim zakonom smo uvedli tudi štipendije za zdravstvene poklice, tako bo za letošnje leto do konca leta objavljen razpis za financiranje 30 štipendij za študente medicine in 70 štipendij za področje zdravstvene nege. Hkrati naj povem, da smo se v letošnjem letu z obema medicinskima fakultetama dogovorili za povečano število vpisnih mest, tako je na Medicinski fakulteti v Ljubljani za smer medicina na voljo dodatnih 40 mest, na Medicinski fakulteti Maribor dodatnih 10. Poleg tega pa se na Medicinski fakulteti v Mariboru odpira tudi nova smer dentalna medicina, kjer bo 20 vpisnih mest.

Hvala lepa, minister. Ja seveda odgovorili ste bolj na to, kaj gasite sedaj v tem kratkoročnem obdobju. Jaz pa bolj sprašujem po tej strategiji, kljub temu da smo še vedno v tej epidemiji. Pomembno področje za to preglednost in boljšo organiziranost in seveda vsekakor produktivnost, ki je predvsem znana tudi v gospodarstvu, je, da rabimo racionalno in učinkovite informacijske sisteme, ki je z e-napotnico sicer v našem zdravstvu že doseglo tisti pričakovani preboj. Žal pa vse ostalo še vedno temelji na razdrobljenosti in teh parcialnih programih,

se pravi e-napotnice oziroma centralni register podatkov pacientov, kar bi nekako pričakovali. Nedavno smo bili tudi priča temu razkritju tega stanja na Onkološkem inštitutu, kjer se je dogajalo leta in leta neučinkovito delo zunanjih izvajalcev na tem informacijskem področju. Dejansko so pa vsi zaposleni praktično trpeli v tem sistemu, ker niso imeli nobene podlage, rešitve. Na koncu koncev so pa bili izpostavljeni tveganju tudi pacienti. In na tem področju bi bilo potrebno res tudi vključiti in več napraviti. Prosim še za dodaten odgovor. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. JANEZ POKLUKAR: Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala za dopolnitev vprašanja oziroma za dodatno vprašanje.

Nenazadnje zahvala tudi za Zakon o zdravniški službi, ki je bil sprejet pretekli teden, kajti pomembno prinaša spremembe za zagotovitev zadostne vzdržne in kakovostne izvedbe zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. ostalih strateških usmeritev, moram priznati, da močno delamo, pa vendar še nismo prišli do konca poti na standardih in normativih vseh zdravstvenih profilov. Iz tega ven seveda sledi potem tudi kakovost, varnost in učinkovitost izvajanja določene zdravstvene dejavnosti. Vse to pa mora temeljiti na pravih dobrih podatkih in analizah. In tukaj se z vami strinjam, da je potrebna ustrezna digitalizacija na področju zdravstva, ki bo vse to omogočala odločevalcem v realnem času. Kajti, sedaj minister zbira podatke za tri mesece nazaj ali pa še več. Iz tega istega razloga smo v Načrt za okrevanje in odpornost namenili 83 milijonov evrov za področje digitalizacije v zdravstvu. In ta trenutek pripravljamo skupaj s pomočjo Evropske komisije strategijo za področje digitalizacije v slovenskem zdravstvu, kajti to mora biti strateško umeščeno, tako kot ste rekli, da ne bo drobnjakarstva in podobnega, kot imamo ta trenutek. Tako nas čaka še kar nekaj izzivov, ampak so usmerjeni – upam, da sem vam uspel pravilno odgovoriti – v smeri, kot ste spraševali. Sicer ko govorimo o strateških usmeritvah, veste tudi, da smo pred poletjem sprejeli oziroma korigirali tolmačenje dokumenta o kompetencah na področju zdravstvene nege, ki postavlja novo strategijo razvoja predvsem zdravstvenih tehnikov in pa bolničarjev, ter na ta način omogočili izvedbo številni programov. Verjamem, da razvoj, tako poklicen kot tudi strokovni, tem zaposlenim z zdravstvenega področja na splošno, pa tudi zdravstvene nege. Vesel sem, da z vsemi profitnimi skupinami v zdravstvu, lahko rečem, ta trenutek več kot odlično sodelujemo, enako velja tudi za vse druge partnerje v zdravstvu. In samo na ta način, s konstruktivnim dialogom lahko dosežemo to, kar ste vprašali v vprašanju. Mislim, da smo na pravi poti, in jaz sem optimist. Hvala. Hvala lepa. Kolega Lenart, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa. Vsekakor iz vsega tega pogovora, večkratnika vprašanj, in tudi ostalih, ko sem jih danes poslušal, je smiselno, da pride do širše javne razprave na eni izmed naslednjih sej na tem področju, da tudi vi končno predstavite to strategijo po teh dveh letih, kar vodite to ministrstvo oziroma Vlada kot takšna – že bila dva ministra sta.

in da vidimo to vašo strategijo, kako boste znotraj tega prikazali dolgoročno strategijo reševanja zdravstva. Še eno takšno dodatno ugotovitev bi želel postaviti, ker mislim, da bi se lahko bistveno boljše reševalo te čakalne vrste. Švica, švicarski državljan povprečno manj kot enkrat letno obišče zdravnika, slovenski državljani štirikrat do šestkrat, različno po nekaterih podatkih, seveda je tudi v ostalih državah različno, in mislim, da bi tudi iz te ugotovitve morali iskati rešitve, da je to tisti problem. Res si bi želel, da bi prišlo do širše razprave, da bi to področje, to strategijo enkrat celovito obravnavali na eni izmed sej. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 15. decembra 2021, v okviru glasovanj.

Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca sprašujem o treh projektih na območju četrte razvojne osi. To so novogradnja ceste med Cerknim in Hotavljami s predorom pod Kladjem, rekonstrukcija ceste med Želinom in Spodnjo Idrijo ter gradnja obvoznice Spodnja Idrija. Minister za promet je že 14. februarja 2006 dal pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za gradnjo državne ceste med Cerknim in Hotavljami, vendar trasa še danes ni umeščena v prostor. V šestnajstih letih je bila izdelana vrsta študij, med tem je bil projekt tudi več let zaustavljen. Končno pa so Občina Cerkno, Občina Gorenja vas - Poljane in Ministrstvo za infrastrukturo 13. januarja 2021 podpisali poseben protokol o nadaljnji uresničitvi cestne infrastrukture na delu četrte razvojne osi med Cerknim in Hotavljami. Protokol vsebuje tudi natančno časovnico. Zato me, gospod minister, zanima: Kaj je bilo v letu 2021 dejansko narejeno? Kdaj lahko pričakujemo izgradnjo te povezave ter predora pod Kladjem? Že vrsto let pa se zavzemam tudi za rekonstrukcijo ceste med Želinom in Spodnjo Idrijo, vendar se je šele z rebalansom državnega proračuna za leto 2022 projekt premaknil z mrtve točke, ko je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025. Žal pa so vsa večja vlaganja glede na ta Načrt razvojnih programov predvidena šele daleč po letu 2025. In še tretji projekt; to je obvoznica Spodnja Idrija, ki je bila kot nov investicijski projekt že pred leti uvrščena v Načrt razvojnih programov, ki so sestavni del vsakokratnih državnih proračunov, vendar se z vsakim proračunom začetek del oziroma umeščanja v prostor prestavlja v naslednje obdobje. Z zadnjim rebalansom proračuna v obdobje po letu 2025. Zato vas, spoštovani gospod minister, sprašujem: Kaj boste naredili, da se bodo ti trije projekti pospešeno pripravljali oziroma se bodo začeli izvajati? Za vaš odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Najlepša hvala. Projekt 4. razvojne osi, ki povezuje Zgornje Posočje in Cerkljansko z Gorenjsko preko idrijsko-logaškega kraka, pa tudi z osrednjo Slovenijo, je v zadnjem obdobju bil deležen bistvenih vlaganj ter tudi bistvenih novih elementov aktivnosti, ki bodo potem tudi v bodoče nadaljevane zagotovo. Pomembna projekta na tej osi sta cesta Cerkno–Hotavlje s predorom Kladje in obvoznica Spodnje Idrije. Potek trase nove ceste Cerkno–Hotavlje je bil obravnavan v dveh koridorjih, torej severni kot novogradnja in južni kot modernizacija obstoječe cestne povezave. Na podlagi zaključkov strokovne preveritve izvedljivosti variant je bilo odločeno, da se projekt nadaljuje v južnem koridorju, torej v južnem koridorju, kjer se bo izvajala rekonstrukcija oziroma nadgradnja obstoječe ceste znotraj območja ceste. Prostorska ureditev te ceste sledi ciljem tudi Nacionalnega programa razvoja prometa. Kaj to pomeni? To pomeni, da se modernizacija cestne povezave v čim večji meri izvaja v obstoječem koridorju oziroma posodobi, obstoječa cesta na odseku, kjer ustreznega standarda ni mogoče zagotoviti, pa se poveže izven območja ceste, kar je primer izvedbe tega predora Kladja. Kladja. Sami postopki. Predviden rok za izdelavo strokovnih podlag je konec leta 2022, sledila bo javna razgrnitev, se pravi za novi del, seznanitev Vlade z najustreznejšo rešitvijo ter potem priprava samega predloga državnega prostorskega načrta. Po izvedbi vseh teh navedenih aktivnosti, postopkov bi bila uredba o državnem prostorskem načrtu za to cesto lahko sprejeta v letu 2024. Glede na vso dinamiko, se pravi za samo novogradnjo, je 2024 to leto. Glede ceste Hotavlje–Cerkno pa resnično, tam pa veliko vlagamo, veliko se vlaga v to cesto, tudi zdaj smo bili v sami Poljanski dolini in vem, da se tam veliko vlaga. Z obema županoma, in Cerknega in Gorenje vasi - Poljane imamo podpisan protokol aktivnosti, tako da tukaj sodelovanje poteka. Glede Želin–Spodnja Idrija drži, do sedaj ni bil opredeljen ta odsek z načrtom razvojnih programov tako, da se je v bistvu celo vse posodabljanje tega odseka izvajalo izključno v okviru rednih investicijskih del na državnem cestnem omrežju, ampak z uvrstitvijo tega projekta v državni proračun pa se v letošnjem letu že pripravljajo določene projektne naloge za samo projektiranje rekonstrukcije tega odseka. glejte, tudi vi ste morali počakati na to vlado, da smo to naredili zaradi tega, ker imamo posluh do razvoja podeželja. In glede na dinamiko vlaganj, ki so določena z načrtom, se bodo sredstva za aktivnosti v teku zagotavljala pač s prerazporeditvami znotraj programa, neodvisno od samega proračuna zaradi tega, ker imamo NRP odprt za samo rekonstrukcijo. Torej že v naslednjem letu 2022 bomo deležni obširnejših vlaganj v ta del. Glede še končnega vprašanja oziroma končnega dela vašega vprašanja. Vlada je tudi – ja, drži – že v letu 2015 potrdila traso zahodne obvoznice Spodnja Idrija, ki vključuje tudi 275 metrov predora in potem most čez Idrijco v dolžini 70 metrov kot najustreznejšo varianto obvoznice Spodnja Idrija. V tem času, v času priprave strokovnih podlag, je tudi prišlo do pozidave potencialne trase – to veste –, saj se na izteku trase nahaja tudi večstanovanjska stavba. Ponovna preveritev izvedljivosti te variante je ta trenutek v začetni fazi. Rešitve je pač treba uskladiti tudi z občino, s katero – moram povedati – zelo dobro sodelujemo in imamo redne kontakte, tako osebno kot tudi DRSI, se večkrat srečamo. Potrjena je bila tudi projektna naloga za izdelavo strokovnih podlag okoljskega poročila ter prostorskega načrta. In v začetku naslednjega leta verjamem, da bo objavljen javni razpis za izdelovalca te dokumentacije; ne same razpisne dokumentacije, ampak predmetne dokumentacije. Tako bi leta 2022 tudi obvoznica Spodnja Idrija naredila korak naprej k obvoznici. Hvala lepa. Kolega Bevk, želite besedo? Izvolite, imate besedo za dopolnitev vprašanja. SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Ministru gospodu Vrtovcu se zahvaljujem za njegove odgovore. Res je, med Cerknim in Hotavljami se gradi. Tudi sam sem se večkrat med gradnjo peljal po tej trasi, kajti ne grem vedno v Ljubljano čez Logatec, ampak kdaj tudi čez Škofjo Loko. Loko. Ampak nekaj bode v oči. To ne leti samo na vas, ampak praktično na vse vlade do sedaj. Kot sem že na začetku povedal, da je minister za promet leta 2006 podal pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta, teče 16. leto. Jaz se spominjam, ko so umeščali nekatere trase v okviru avtocestnega križa, Radovljica – 10 ali 11 let, Trebnje – 10 ali 12 let. Ampak tukaj, ta del na manj zahtevnem delu pa se umešča v prostor že 16 let. Jaz Jaz apeliram, ker nimate več veliko časa do konca tega mandata, da se vseeno pospešijo te priprave, prav tako pa tudi glede Spodnje Idrije, tudi 6 let od uvrstitve v državni prostorski načrt oziroma v načrt razvojnih programov. Jaz upam, da se bo pri modernizaciji 4. razvojne

kot sami ugotavljate, moja politična stranka je bila od takratnega obdobja naprej vsega, reci in piši, štiri leta v vladajoči vladi. Žal, zdajle smo začeli s temi postopki nazaj, na novo. In verjamem, da jih bomo čim več speljali v naslednjem mandatu. Hvala. Hvala lepa. Poslanec Jure Ferjan bo postavil vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju. Izvolite. JURE FERJAN (PS SDS): Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjene poslanke, cenjeni poslanci, spoštovani minister za finance! Novela Zakona o dohodnini prinaša višje neto plače za vse, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo. Ključna sprememba te novele zakona je dvig splošne olajšave z obstoječih 3 tisoč 500 evrov na 7 tisoč 500 v letu 2025. 2025. Postopno, dvig za dodatnih tisoč evrov olajšave vsako leto. Z razbremenitvijo obdavčitve dela se tako povečuje tudi konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja, hkrati pa se seveda omogoča tudi višje nagrajevanje delavcev. Prepričan sem, da to srednjeročno in dolgoročno pomeni tudi manj tako imenovanega bega možganov v tujino.

neto plače. Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše temu tudi sledi s konkretnimi ukrepi. Eden izmed njih je novela Zakona o dohodnini. V nadaljevanju to pomeni več denarja v denarnicah ljudi, v naslednjem koraku pa tudi možnost in hkrati seveda tudi višja potrošnja in s tega naslova tudi več pobranih davkov v državno blagajno. Cenjeni minister za finance, v skladu z navedenim vas sprašujem: Za koliko se bodo povečale neto plače na račun nižje obdavčitve vsem, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo blaginjo? Prosim vas za ponazoritev na primeru minimalne plače, povprečne plače in dvakratniku povprečne plače. Zanima me: Kako bo nižja obdavčitev dela z naslova dohodnine vplivala na javnofinančne prihodke Republike Slovenije? Ali ima morda Ministrstvo za finance pripravljeno kakšno projekcijo oziroma analizo do leta 2025? Spoštovani minister, aktualna vlada ima veliko naklonjenost do slovenskih občin, ki so motor in gonilo razvoja naše države. To se kaže z dvigom povprečnine, to se kaže z zagotavljanjem sredstev za prepotrebne investicije in projekte, to se kaže tudi z obiski na terenu in reševanjem realnih problemov. Zato me zanima: Ali bo omenjena sprememba Zakona o dohodnini vplivala na prihodke slovenskih občin? Če da, kako? In na kakšen način, če bo prišlo do določenega izpada prihodkov, nameravate sprejeti ukrepe oziroma ta morebitni izpad tudi nadomestiti? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. MAG. ANDREJ ŠIRCELJ: Hvala lepa za vprašanje. Res je, Vlada Republike Slovenije je pripravila spremembo Zakona o dohodnini in predvidela povečanje splošne olajšave v letu 2022 na 4 tisoč 500 evrov. S tem bo prejemnik minimalne plače dobil neto več ob enaki bruto plači 160 evrov na leto, prejemnik povprečne plače 260 evrov in prejemnik dvakratne povprečne plače 330 evrov na leto. To bo v letu 2022. Vendar je v samem zakonu določeno, da naj bi se povečanje splošne olajšave nadaljevalo tudi v leto 2023, 2024 in 2025. Z drugimi besedami, govorimo o

bruto plači. Pri 6 tisoč 500 evrih v letu 2024 se ti zneski povečujejo, in sicer na 480 evrov za prejemnika minimalne plače, prejemnik povprečne plače – 780 evrov višji neto dohodek in prejemnik dvakratne povprečne plače – 990 evrov višji dohodek. To se potem nadaljuje tudi v letu 2025, ko naj bi znašala splošna olajšava 7 tisoč 500 evrov. Takrat naj bi dobil prejemnik dvakratne povprečne plače tisoč 320 evrov več, prejemnik povprečne plače tisoč evrov in prejemnik minimalne plače 640 evrov višji neto dohodek letno. Z drugimi besedami, neto plače se bodo povečevale zaradi povečanja olajšave in dviga olajšave vsako leto do leta 2025 oziroma vključno z letom 2025. S tem dejansko vlada sledi cilju, da se tisti dohodki, ki so nujno potrebni za življenje, ne obdavčujejo pri nikomer. Splošna olajšava ima seveda

kar pa pomeni naslednje. Občine v nobenem primeru ne bodo imele zaradi te olajšave manj prihodkov, ker po sami zakonodaji in že sedaj, če bi slučajno prišlo zaradi manjšega priliva z naslova dohodnine, potem ta primanjkljaj nadomešča državni proračun. Občine bodo na istem oziroma, kot ste, spoštovani poslanec, rekli, na boljšem predvsem zaradi tega, ker se povečuje tudi povprečnina. Mi smo seveda upoštevali na eni strani statični račun, na drugi strani smo upoštevali tudi tako imenovani dinamični račun. Dinamični račun vključuje povečanje bruto družbenega proizvoda do leta 2025 oziroma vključno z letom 2025. In na tej podlagi vidimo, da bodo prihodki dejansko bistveno večji, lahko rečemo, v naslednjih letih po teh izračunih. Tako se na primer pričakuje po ESI metodologiji v letu 2021

3 milijarde 151 v letu 2025. To pomeni, da s tem, ko se bo povečeval tudi bruto družbeni proizvod, zaposlenost, s tem bodo tudi prihodki državnega proračuna večji. In seveda zaradi te olajšave v celoti, v celotnih proračunskih prihodkih ne bodo imele negativnega učinka v takšni meri, kot je morda kadarkoli tudi prikazano. Skratka, finance so stabilne. Računamo, da bodo finance stabilne tudi v prihodnje. In ta olajšava ne bo kakorkoli ogrozila te stabilnosti v naslednjih letih. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Ferjan, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. da vse skupaj še nekoliko dopolnim. Glede na vaše izvajanje je moč sklepati, da vsaj tisti, ki so na minimalni plači, na povprečni plači, bodo po sprejetju novele Zakona o dohodnini leta 2025, če nekako poenostavimo, na letni ravni na račun nižje obdavčitve v primerjavi z letom 2021, torej obstoječo zakonodajo, na letni ravni zaslužili približno eno dodatno neto plačo, kar se mi zdi zelo pomembno. Veseli me tudi, da slovenske občine, ki so gonilo razvoja, na ta račun ne bodo prikrajšane, ampak da se seveda slovenske občine še naprej spodbuja z dvigom povprečnin kot z drugimi zakoni, ki omogočajo investicije tudi na lokalnem nivoju. Ob tem bi želel izraziti na eni strani nerazumevanje tega, da ravno tisti, ki so v preteklosti denimo milijarde evrov dajali v banke, dajali elitam, sedaj nasprotujejo tej noveli zakona. Enako velja tudi za tiste, ki bi nekako po definiciji svojega obstoja morali zagovarjati boljše pogoje za delavce, med katere lahko seveda uvrščamo tudi višje dohodke, višje plače; pa temu nasprotujejo. Tukaj mislim konkretno na sindikate. Spoštovani minister, zato mi dovolite, da svojo dopolnitev sklenem s tem vprašanjem oziroma dopolnitvijo: Ali namerava Vlada Republike Slovenije in tudi Ministrstvo za finance, ki ga vodite, tudi v prihodnosti nadaljevati s takšno davčno fiskalno politiko? Torej fiskalno politiko, ki več denarja daje ljudem, da lahko tudi več trošijo in preko tega inštrumenta seveda tudi polnijo državno blagajno. Ali boste nadaljevali s spodbujevalno fiskalno politiko? Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Hvala lepa, spoštovani poslanec, za dopolnilno vprašanje. Tukaj bi rad odgovoril na naslednji način. Prvo, kar je, če govorimo o evropski fiskalni politiki, in tej nenazadnje sledimo, lahko ugotovim, da se je v zadnjih letih bistveno spremenila. In ta fiskalna politika dejansko spodbuja investicije, spodbuja razvoj, spodbuja polno zaposlenost, se pravi zaposlenost ljudi. Tukaj je razlika in tukaj se pripravljajo tudi spremenjeni okvirji glede fiskalnih pravil oziroma se razpravlja o tem že na evropski ravni med finančnimi ministri. Drugo, kar je, ta vlada služi ljudem in ta vlada je tukaj zaradi ljudi in tem ljudem je seveda treba zagotoviti tudi ustrezno materialno podlago za kvalitetnejše, boljše življenje. In vsekakor je to eden izmed ukrepov, ki pomeni boljše in kvalitetnejše življenje. Ne rečem, da je samo denar tisto, kar ljudi dela bolj srečne in zadovoljne, vsekakor pa mislim, da kvaliteto življenja je treba zagotoviti tudi, poudarjam – tudi, na materialen način. In dokler bomo imeli polno zaposlenost, gospodarsko rast, dokler bomo investirali tudi v objekte, ki pomenijo večjo kvaliteto, toliko časa bodo seveda tudi prihodki višji in bodo dejansko to omogočali. Jaz mislim, da je treba z gospodarsko rastjo, z investicijami zadržati takšno fiskalno politiko, ki omogoča ljudem večje dohodke. In če pogledamo, kakšni so prihodki od davkov v

če ne drugače, treba dati ljudem na določen način in to dejansko delamo. S fiskalno politiko ne želimo vplivati na zmanjšanje gospodarske rasti, na zmanjšanje zaposlenosti, ampak ravno obratno, tudi z investicijami, tudi s tem, da da tej fiskalni politiki sledi tudi monetarna politika. Želimo povečati dohodke ljudi, dohodke posameznikov ter seveda skrbeti tudi za stabilnost finančnega in gospodarskega sistema. Hvala lepa. Poslanec Miha Kordiš bo postavil vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Da si ta vlada želi podrediti družbo in državne institucije v celoti, je nekaj, česar v resnici niti ne skriva. Podobnim škodljivim trendom, ki gredo naprej pogosto v obliki direktne ali indirektne privatizacije, smo lahko priča tudi na visokošolskem področju. Tako je bilo novembra letošnjega leta razpisanih en kup koncesij za zasebne visokošolske zavode v višini milijona ki so očigledno ukrojene po meri nekih točno določenih zasebnih izobraževalnih inštitucij. Kakšno naključje, večina teh institucij je v vplivnem krogu okoli stranke SDS. koncesije, ki jih razpisuje ministrstvo za šolstvo, utemeljene na analizi razmer na trgu dela z napovedjo potreb gospodarstva in javnega sektorja do leta 2035, kar je nek dokument, ki naj bi ga pripravilo ministrstvo za delo. Ampak ko so novinarji potrkali na vratca ministrstva za delo in zaprosili za to analizo, so dobili odgovor, da je ta trenutno še v obdelavi. Kako je torej mogoče, da ministrstvo za izobraževanje razpisuje koncesije za zasebnike, za določene programe, ki se že sedaj izvajajo bodisi znotraj konkretnih javnih inštitucij bodisi vsaj znotraj javne mreže, in se ob tem sklicuje na neko analizo, ki še ni zaključena? Samo meni izgleda, da imamo opravka s klasično vezano trgovino, da je gospe Kustec predsednik Vlade Janez Janša nekaj obljubil v zameno za to, da servisira njegove interese in interese njegove stranke po tem, da se pretočijo javna sredstva v zasebne žepe.

nisem razumela vašega vprašanja, tako da ne vem, kaj točno želite. Bom pa povedala, kakšno imamo stanje razmer. Življenje gre dalje, z njim pa tudi potrebe po novih oblikah znanja in tudi po novih profilih zaposlenih. In odgovorna država temu sledi. Temu sledi tudi zanesljivo, odgovorno gospodarstvo, odgovoren trg dela. Mi smo se že kar nekaj let srečevali s problemom, še vedno se srečujemo, in ta problem postaja pravzaprav rakrana celotne slovenske družbe, da imamo določene profile zaposlenih oziroma izobraženih, ki ne najdejo svojega dela; še več in vedno več pa takšnih potreb, ki terjajo določene profile izobraženih, pa jih sistem ni zmožen ponuditi. Ali pa še celo več od tega, jih sistem uspešno doizobrazi, potem pa nam ti profili izginejo in ne služijo potrebam trga dela v državi, ki jih je brezplačno izobrazila. V luči tega in predvsem in zgolj in samo zaradi tega je seveda odgovoren odziv na takšno stanje, če želimo imeti zdravo družbo in tudi zdravo delujočo državo tudi naprej, ta, da iščemo zakonsko utrjene in utemeljene načine, da za to poskrbimo. Vam bom prebrala, koliko koncesij za izvajanje študijskih programov smo do sedaj v tej državi podelili in kdaj. Leta 1995 – eno, za področje turizma, leta 1996 – eno, leta 1998

in še različnih drugih profilov. Ko v bistvu javne, akreditirane institucije, visokošolski zavodi, njihovi programi uspejo narediti v maksimumu svojih zmožnosti. In ko imamo samostojne visokošolske zavode, ki imajo vsebinsko akreditirane programe kot tudi ustrezno habilitirane ljudi, kar ni preprosto, ne eno ne drugo, in potrebe za zaposlovanje, potem je odgovor odgovorne države lahko samo ta, da poda poziv

zdravstvene nege, bionike, sodobnega proizvodnega inženirstva, digitalnih umetnosti in praks, upravljanja z okoljem, menedžmenta transportne logistike, varstva okolja in ekotehnologije, medijev in novinarstva, menedžmenta pametnih mest, tehnologije polimerov. In zdaj vi meni povejte, kdo komu tukaj dela uslugo? JOŽE TANKO: Hvala lepa. Kolega poslanec, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoči. Očitno vi, gospa ministrica, delate uslugo gospodu Janezu Janši, največji vladajoči stranki, ki si gradi svojo paradržavo v orbiti okoli stranke. Pravite, da razpisujete koncesije za zasebne visokošolske zavode zaradi tega, ker se ljudje izobrazijo, potem pa pobegnejo najverjetneje čez mejo. Če ta vaš argument vzamem, kot ste ga podali, celo še več koncesij in še več študijskih programov ob nespremenjenih invariantah na trgu dela pomenilo zgolj še več kadra, ki ga javno izobrazimo, potem pa nam pobegne. Ta vaš argument ne drži. Nadalje, tudi težko verjamem, da resno razpravljate in odgovarjate o profilih, ki bi naj jih v tej družbi potrebovali, če pa analiza, na katero se sklicujete, za razpis dodatnega financiranja zasebnikov v resnici sploh še ne obstaja oziroma sploh še ni dokončana. Pa tudi če že, smiselno bi bilo razvijanje javne infrastrukture in javnega izobraževanja, ne pa naknadno hranjenja zasebnega. In tu imamo opravka z zelo očitno parcialno motivacijo, s hranjenem zasebnih interesov v višini milijarde 700 tisoč evrov. Navsezadnje, kot je dejala Univerza v Ljubljani, precej točno diagnosticirala, da kar zadeva medije, novinarstvo in zdravstveno nego, že sedaj izobražujemo povsem dovolj kadra. Težava nastane na trgu dela, ki diplomantom ne nudi ustreznih pogojev za zaposlitev, in zaradi tega bežijo. Nato nadaljuje in zaključuje s tem, da so te koncesije očitno napajane z željo po kanaliziranju javnih sredstev z javnih univerz na zasebne zavode.

in so transparentno zapisani. Vsi pod enakimi pogoji, če jih izpolnjujejo, lahko kandidirajo. Prav tako merila za izbor z vsemi utežmi, tudi tukaj, transparentno, jasno, na podlagi razumnih, racionalnih kriterijev je to narejeno. Naša dolžnost, če se želimo iti transparentno, pravno državo, je, da zagotavljamo najvišjo stopnjo kvalitetne in konkurenčne izobraževalne zgodbe – tudi na stopnji visokošolskega izobraževanja – vsem, ki izpolnjujejo pogoje, na enak način. Javni sektor, javni del, javne univerze več kot delajo. Mi smo na zadnjem razpisu dodelili dodatna sredstva ne samo za izvajanje programa, tudi za infrastrukturne potrebe tistim fakultetam, ki so razumele in ki so dobesedno iz petnih žil poiskale način, kako so lahko še dodatna mesta vpisale; in lahko izvajajo študijski proces na mejah svojih zmožnosti. Ampak ta država, ta družba potrebuje še več od tega. In tukaj zdaj je poziv. Tisti, ki izpolnjujejo pogoje in ki to lahko omogočijo, bodo to tudi naredili. Ne bom dovolila, niti vam ne niti z besedami ne, da podtikate kakršnokoli politizacijo, kakršenkoli tovrstni domačijski pristop, kot ste si ga vi zamislili, ne sistemu ne meni osebno. Če se vi greste na ta način, lahko, in potem smo lahko samo veseli, da ste tukaj, kjer ste. In očitno s tem, kako izvajate in kaj trdite, nimate nobenega stika z realnostjo tega, kakšna je sedaj trenutno potreba in kakšno zelo zelo problematično stanje na področju najvišje usposobljenih kadrov v tej državi je ta hip.

Državni zbor v plenarnem zasedanju opravi razpravo o odgovoru ministrice Kustec na moje poslansko vprašanje. Iz zelo preprostega razloga, ministrica Kustec ni odgovorila na vprašanje. Zatekla se je v floskule. Kako zelo resna pa je pri izvajanju tega razpisa za kanaliziranje javnega denarja v zasebne visokošolske zavode, pa pove tudi dejstvo, da je zelo veselo jecljala v odgovoru na moje vprašanje. Pravi ministrica, da razpis izvaja transparentno, jasno, da je utemeljen razumno, racionalno in da smo v Levici tisti, ki bi se šli nekaj domačijskega. No, poglejmo, kako to izgleda transparentno, jasno, razumno in racionalno. Povzetek bom prečital iz časnika Večer. Na Fakulteti za medije, to je. namreč eno izmed področij, ki ga zajema ta razpis, so se pri vprašanjih o številu študentov, ki jih imajo na tej smeri, zavili v molk. Je pa iz evidenc ministrstva za razvidno, da imajo le 19 študentov v 1. letniku, letos je bilo razpisanih 60 mest; in nič na 2. stopnji, kjer so prav tako razpisali 60 mest. Slednje je zanimivo v luči dejstva, da je državni sekretar za visoko šolstvo Mitja Slavinec, ki ga je Vlada imenovala tudi za predsednika komisije, ki bo odpiral prispele vloge brez navzočnosti javnosti, čez noč predlog razpisa dopolnil na način, da je število vpisnih mest za ta študij na obeh stopnjah povečal kar za 50 mest na skupno 80 mest. In vi, gospa ministrica, boste tu predavali o transparentnem, jasnem, razumnem in racionalnem. Ta država je postala pojem domačijskosti in kadrovanja, vplivanja po prijateljskih vezeh v interesu največje vladajoče stranke, na kar ni imuno niti visokošolsko področje. Te vaše koncesije, ki se razpisujejo resda pod enakimi kriteriji, ampak kriterij – damo vam denar samo, če ste zasebni visokošolski zavod, ki že zdaj nima koncesije – o tem priča dovolj zgovorno. In ker ne želim, da se javno šolstvo demontira še naprej, ker ne želim, da se jemlje iz proračuna javnega šolstva milijone in milijone za to, da se hrani zasebne šole v orbiti stranke SDS, želim plenarno razpravo na seji Državnega zbora. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 15. decembra, v okviru glasovanj. Vojko Starović bo postavil vprašanje ministru za finance mag. Andreju Širclju ter ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, obema ministroma! Moje vprašanje tudi ne bo namenjeno EPP-ju, ampak bi res rad imel neke odgovore. Zakon, ki ureja področje dolgotrajne oskrbe, osebne asistence in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, je končno sprejet. Vendar tak, kot je sprejet, odpira več vprašanj kot odgovorov. Vtis je, da bi bilo bolje, da ne bi bil sprejet, da bi ga raje vrnili nazaj v razpravo, v dodelavo, v strokovno razpravo. Finančne obveze, ki jih zakon prinaša, so nedvomno obsežne in bodo ne glede na to, kdaj bodo stopile v veljavo, bremenile tudi naslednje vlade. Zato bi morala biti finančna konstrukcija tako pomembnega in finančno težkega zakona povsem jasna, dorečena in usklajena z vsemi deležniki. Vendar pa ta zakon od naštetih pogojev ničesar ne izpolnjuje. Brez ustrezne finančne konstrukcije lahko poruši tudi tisto, kar že funkcionira. Sprejeti zakon na žalost ne ureja te dolgotrajne oskrbe, je kakor okvir kakor okvir brez vsebine. Očitno ljudem ne želite nečesa povedati, namreč neizbežne resnice, da bo izvajanje zakona nekaj stalo, da bo drago. Ne želite jasno in glasno povedati, da se s tem zakonom uvaja obvezni prispevek za zavarovanje, temveč ga nekako prikrivate in ga prelagate na bodoče vlade. Tako 132. člen zakona pravi, da se mora do 30. 6. 2025 sprejeti nov, poseben zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Torej čez tri in pol leta, to je sicer za skoraj en mandat neke vlade. S 132. členom sta povezana še 48. člen, ki pravi, da je prvenstveni vir financiranja obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (DO), ter 52. člen zakona, ki pravi, da pogoje obveznega zavarovanja za DO, osnovo za plačilo prispevkov in prispevno stopnjo, prihodke in odhodke obveznega zavarovanja za DO, način obračuna in plačevanja prispevkov

Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Spoštovani gospod Vojko Starović, najlepša hvala za ta vprašanja, da seveda poskušamo dodatno odgovoriti in pojasniti dileme. Najprej bi se zahvalil vsem, ki ste v zakonodajnem postopku sprejemanja tega zakona konstruktivno sodelovali tako s pripombami, pobudami kot tudi kritikami, kajti verjamem, da je na ta način zakon dobil še pomemben dodaten okvir in podlago za realizacijo. S sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi smo v Republiki Sloveniji postavili temelje za vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe in novega stebra socialne varnosti. Zato se seveda ne morem strinjati, da gre za okvir brez vsebine. Vsebina je tukaj in ta je najpomembnejši del, ki jo prinaša zakon. Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša pomembno nadgradnjo trenutne ureditve in seveda omogoča dolgotrajno oskrbo tistim, ki jo najbolj potrebujejo, in sicer bodo tisti, ki imajo pravice iz dolgotrajne oskrbe, dobili tudi storitve in te bodo seveda financirane iz javnih virov. To predstavlja pomembno finančno razbremenitev oseb, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, pa ne samo za njih, kajti marsikje je te ljudi to pahnilo na rob revščine; tudi za njihove družine in seveda lokalne skupnosti. Tako bodo državljani prejeli primerljive potrebe za primerljive pravice, mogoča bo dolgotrajna oskrba v bo dolgotrajna oskrba v štirih oblikah, torej dolgotrajna oskrba v instituciji, dolgotrajna oskrba na domu, dolgotrajna oskrba s pomočjo družinskega pomočnika in prejemek kot nadomestilo. Poleg tega se uvajata dve novi storitvi, to je e-oskrba ter storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti, ki bosta pomembno prispevali k temu, da bodo tisti, tisti, ki imajo pravico do teh storitev, čim dlje živeli v domačem okolju in na ta način imeli kvalitetno in človeka vredno življenje, ne glede na na hendikepiranost oziroma na ogroženost, ki jo predstavljajo potrebe oziroma zmanjšanje zmožnosti in zaradi katerih jim pripadajo pravice iz dolgotrajne oskrbe. Za rešitve, ki jih prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi, je bilo pri pripravi predloga zakona izračunano, da v letu 2022 potrebujemo 205 milijonov evrov, v letu 2023 – 374 milijonov evrov, v letu 2024 – 558 milijonov evrov in v letu 2025, ko bo zakon v vsem obsegu že deloval, 744 milijonov evrov. Ta trenutek za dolgotrajno oskrbo namenjamo praktično polovico manj kot druge evropske države in s takim prispevkom iz javnih virov seveda dosegamo šele evropsko povprečje. Ker je bil v postopku sprejetja zakona zakon zamaknjen oziroma njegov pričetek glede na amandmaje, temu zamiku sledi tudi bodoče financiranje. Sredstva za zagotavljanje pravic, ki izhajajo iz Zakona o dolgotrajni oskrbi do leta 2025, bodo pravice uveljavljale postopno in se zagotavljale iz obstoječih virov, iz katerih se že danes zagotavljajo določene storitve oziroma pravice s področja dolgotrajne oskrbe. Za leto 2022 je tako potrebna sredstva že zagotovil sprejeti proračun Republike Slovenije. Zaradi višjih javnih virov bodo finančne obremenitve tistih, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, pa tudi njihovih družinskih članov seveda posledično nižji, kar je izrednega pomena. Do 30. junija 2025, ko se bodo pravice po Zakonu o dolgotrajni oskrbi že začele zagotavljati v celoti, se bo moral uveljaviti poseben zakon glede glede obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Ta bo ob drugih virih, ki so navedeni v 48. členu zakona, določil način dolgoročnega zbiranja potrebnih sredstev za zagotavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe. Se opravičujem, sem bil malo predolg. Hvala.

ni pa dorečena niti višina niti zavezanci. Kdo bo obremenjen – gospodarstvo ali posameznik? Kakšna bo osnova za plačilo prispevkov, v kakšni višini bo uvedena prispevna stopnja stopnja in ali bo proračun kaj razbremenjen s tem? Ali obstajajo projekcije prihodkov in odhodkov obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo? In če ne, zakaj ne? Prav tako me zanima: Ali bo teh 16 milijonov, ki so namenjeni dvigu plač delavcem v domovih

in odpornost za Slovenijo lahko razberemo iz Priloge 2, da je 79 milijonov namenjeno iz evropskih sredstev in le 11 milijonov Dejansko je dolgotrajna oskrba eden od stebrov socialnih pravic, 20 socialnih pravic Evrope. In je prav, da smo šli v tej smeri, ne me narobe razumeti.

Hvala lepa za besedo in hvala lepa gospodu Staroviću za vprašanje. Prvo, kar bi želel reči, to ni okvir brez vsebine. Vsebina je vidna, samo pogledati jo je treba. Morda je okvir manj prisoten tukaj, ampak vsebina je dejansko v storitvah, ki bodo za starejše izvedene, in ki jih je po toliko letih ta vlada prvič predvidela; in bodo seveda šele kasneje te zadeve prišle do tega, da bodo tudi realizirane, že v letu 2022, ker že državni proračun tudi predvideva 146 milijonov. Tukaj moramo računati, da določene storitve so tudi financirane s strani zdravstvenega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja. Tudi v letu 2023 so že določene. Tukaj se opravičujem, za leto 2022 – 105 milijonov in za leto 2023 – 146 milijonov; kar z drugimi besedami pomeni, da sredstva so zagotovljena, sredstva so zagotovljena in ne moremo gledati tukaj samo enega predpisa. Res pa je, da zakon predvideva tudi uvedbo dodatnega prispevka oziroma še zakon za določen prispevek v letu 2025. To pa ne pomeni, da storitve ne bodo financirane že pred letom 2025. Pravzaprav že z letom 2022, že za leto 2021 je bilo predvideno 5 milijonov evrov. Gre pa tukaj za nekaj drugega. Gre za to, da so si številni v tej državi želeli imeti najprej prispevek, pa šele potem ugotoviti, kaj bi se sploh s s tem prispevkom financiralo. In tukaj je obrnjeno, tukaj je obrnjeno, da najprej je treba zagotoviti storitve in te storitve bodo plačane in bodo financirane in denar za to je zagotovljen v proračunu za leto 2022, tudi za leto 2021 je bil zagotovljen in za leto 2023. Vsekakor je pa najprej treba storitve opraviti in jih tudi opredeliti. Ne moremo pa najprej sprejeti nekega prispevka, potem ga pa seveda imeti na računih in tako naprej, menedžirati z denarjem in šele kasneje to dejansko izvesti. In kot ste rekli, gospod Starović, ja, ta vlada je po tridesetih letih prva, ki je opredelila, katere storitve so to, kako jih bodo ljudje dobili, in jih bo tudi financirala. In jaz mislim, da je državni proračun vsekakor najbolj stabilen vir za to, poleg tega državnega proračuna pa tudi še evropski proračun in ostala sredstva Evropske unije. Hvala lepa.

Hvala za odgovore. Malo ste mi zapolnili okvir, ko še teh odgovorov nismo tako jasno slišali. Torej je zadeva v izgradnji, dogradnji in gre naprej. Zastavljeno je v neki smeri. Mene je prvenstveno zanimalo tudi to, kaj je s tem prispevkom mišljeno, ali bo to šlo iz gospodarstva, ali bojo posamezniki obremenjeni. Na to bi želel odgovor. In zato v skladu s Poslovnikom predlagam, da o tem opravimo širšo razpravo, ker mislim, da gre za tako pomemben zakon in da še manjka dosti odgovorov in da je treba o tem debatirati. JOŽE TANKO: Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 15. decembra, v okviru glasovanj. Mag. Meira Hot bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Izvolite, imate besedo.

Hvala, ampak bom vseeno nadaljevala z vprašanjem, morda pride vmes. Promet na cestah v slovenski Istri, posebno v poletnih mesecih in praznikih, običajno presega zmogljivosti našega cestnega omrežja. Prebivalci se predvsem v poletni sezoni izjemno dušijo v pločevini in izpušnih plinih lahko? Hvala. Torej stojijo v kolonah, dušijo se v izpušnih plinih in avtomobilih. In stanje se dejansko iz leta v leto slabša in slabša, to je tudi letošnja sezona izkazala. Lokalni poslanci in občine so sicer tako sedanjega ministra kot tudi prejšnje večkrat pozvali k reševanju problematike izjemnih kolon pločevine, s katerimi se v slovenski Istri vsako leto soočamo. Čeprav je edina res smotrna rešitev hitra cesta Šmarje–Dragonja, se zdi, da oblast vztraja pri hitri cesti Jagodje–Lucija zgolj zato, ker so pri tej trasi v preteklosti izjemno pohiteli z državnim lokacijskim načrtom, odkupi zemljišč in v resnici traso pripeljali do gradbenega dovoljenja. A treba je še enkrat jasno in glasno povedati, da so se krajani in Občina Piran oziroma vse tri istrske občine že večkrat javno izkazali zoper zadevno traso, da smo vsi opozarjali, da je prioritetno potrebna izgradnja hitre ceste Šmarje–Dragonja. Kajti hitra cesta Jagodje–Lucija bi v resnici pomenila izjemno devastacijo kraja Lucija ter tudi neznosne kolone v središču Lucije, kajti ta trasa ne rešuje ključnega problema, ki pa je povezava naprej do mejnega prehoda Sečovlje. In tako bi se v resnici celotna kolona končala v samem središču Lucije; da o devastaciji okolja sploh ne govorimo. Tudi glede na dolgotrajnost izgradnje in na izjemno zamudo tunela Markovec se sprašujemo, kako dolgo bi tovrstna gradnja sploh trajala, kaj bi to s seboj sploh prineslo, kako bi vsakdanje življenje ljudi tudi v tem kontekstu izgledalo.

Temu naj bi bila namenjena hitra cesta Šmarje–Dragonja. Zato me, spoštovani gospod minister, zanima: Ali ministrstvo še vedno vztraja pri izgradnji hitre ceste Jagodje–Lucija? Ali boste kot predlagano izvedli zgolj optimizacijo obstoječe ceste? Kako daleč ste sploh s projektom hitre ceste Šmarje–Dragonja? Kdaj lahko to cesto v resnici pričakujemo? Kako bo v vmesnem času ministrstvo reševalo problematiko izjemnih kolon v času poletnih mesecev

Imel smo tudi sestanke skupaj z Darsom, prisotni so bili tudi nekateri lokalni poslanci in lahko rečem, da je bilo na tej trasi Jagodje–Lucija do tega trenutka porabljeno že 23 milijonov evrov. Odkupljene so bile že nepremičnine in vse skupaj. Vsi vemo, da lokalne skupnosti tej trasi nasprotujejo, se strinjam tudi sam, ker gre za slovensko Obalo, v določenih primerih zelo blizu obale in tam je priložnost za razvoj turizma in tako naprej. Kar pa ne izključuje potenciala, da bi – pozor, to smo se pogovarjali z županom Pirana – sočasno gradili oba kraka, oba kraka, da ne bi potem preobremenili posameznih vasi, zlasti potem v Portorožu, Luciji in tako dalje. Vemo, da ta trasa Jagodje–Lucija bi se končala potem s krožiščem v Luciji in bi tam nastal velik prometni zamašek proti Hrvaški, naprej pa ne več; in je v bistvu res to brezpredmetno.

Ne predstavljam si, da bi lahko rekli, da mi nič več ne bomo naredili na trasi Lucija–Jagodje; vloženih je že 23 milijonov evrov. evrov. Tam je lahko umeščeno v prostor, kupljene so nepremičnine, nekoč bo tam treba nekaj narediti, pa ne zaradi tranzita, ampak zaradi dodatnega potenciala za razvoj našega turizma. Tranzit, kar gre na Hrvaško, bo moral iti po trasi Koper–Šmarje–Dragonja. To je rešitev. Zaradi lokalnega prebivalstva, veste, kakšne so gneče. Recimo od Jagodja do Strunjana,

sprejel odločitev, da bo absolutno zoper predvideno traso Jagodje–Lucija. Zakaj? Ker se je od državnega lokacijskega načrta pa do same izvedbe gradbenega dovoljenja zadevni projekt izjemno spremenil. Eden mojih kolegov zelo zabavno pove, ker se vsakič znova Dars izgovarja na to, da se je tam izvedel izjemen nakup nepremičnin, da je v bistvu Dars potem izjemen nepremičninski mogotec v Občini Piran, kajti ta zemljišča so seveda zelo visoke vrednosti. In ta težava je tudi realno rešljiva. Če nič drugega, lahko ponudite povratni odkup. Jaz vem, da se je veliko ljudi obračalo na občino s prošnjo, da če ta cesta ne bo izvedena, da so pripravljeni odkupiti nazaj, torej nekdanji lastniki teh zemljišč. Vi meni v bistvu niste odgovorili na konkretno vprašanje, ki je, ali se bo v vmesnem času karkoli naredilo, da se reši problematika kolon v teh istrskih občinah v času poletne sezone. Sama zelo dobro vem, kakšne so kolone med Strunjanom in Lucijo. Mislim pa, da z izvedbo te hitre ceste tega ne boste rešili. Ker če bo ta hitra cesta izvedena tako, kot se mi bojimo, pred traso Šmarje–Dragonja, oziroma tudi če bo hkrati, še vedno ne bo rešen pravi problem, torej tranzit ne bo preusmerjen na traso Šmarje–Dragonja. Obstaja še vedno bojazen, da bo tu. Medtem pa bi to cesto lahko rešili z veliko manjšimi posegi v okolje, če bi v resnici začeli delati na trasi Šmarje–Dragonja. Zato še enkrat vprašanji:

Šmarje–Dragonja? Tudi o tem je bilo govora v preteklosti, tudi to bi bila rešitev, da ne pride do izjemne devastacije okolja, ki bi se zgodila s hitro cesto Jagodje–Lucija. Hvala.

Moram pa tudi jaz realno povedati, da v zadnjih petnajstih letih, odkar se govori o zgodbi te hitre ceste, ki je res nujno potrebna za razbremenitev, je bilo v preteklosti zelo bore malo narejeno.

mislite, da jih bodo vsi želeli nazaj? Komu jih bodo pa prodali? Saj tam gre za tunel tudi proti Luciji. Jaz mislim, in to je bila obljuba županom, da se bo vzporedno začelo graditi eno in drugo hitro cesto, da se potem pride do končnega rezultata. Bistveno je, da se tranzit spelje stran od slovenske obale, to pa je Koper–Šmarje–Dragonja, to, kar govorim. Kje je projekt zdaj? Zdaj začenjamo s samimi postopki umeščanja v prostor. Verjamem pa, da bomo lahko v doglednem času to čim prej izpeljali, ker ne gre za neke specifike, in da se bo lahko to čim prej naredilo. Bi lahko to že naredili, ampak žal sem jaz minister samo eno leto in pol, samo toliko časa. V enem letu in pol se žal ne da umestiti tovrstne hitre ceste v prostor. Glede projektov za razbremenitev tovornega prometa oziroma ostalih, ki povzročajo gnečo; vi veste, da ministrstvo, DRSI in Dars skrbimo za državne ceste, za lokalne ceste pa skrbijo občine. Kar se tiče državnih cest, vi veste, da kolikor se da, kar gre tranzita proti Dragonji, skušamo dati na Šmarje čim več. Žal pa je ta prometna problematika v samem Kopru takšna, da pri tem prihaja do gneč, ampak je ogromno povezovanje, kako to rešiti tudi s samo lokalno skupnostjo v Kopru. Želimo pa si, da tranzit ne gre na Sečovlje, ampak da gre res na Dragonjo. In zaradi tega so vsi smerokazi na državnih cestah, na Darsovih obvestilnih tablah, da tranzit gre preko Šmarij na Dragonjo. To je to, kar lahko država v tem primeru naredi, vse ostalo je tudi v pristojnosti lokalne skupnosti. Hvala. Hvala lepa. Kolegica, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, gospod minister, za ta odgovor. Res je, vi ste minister leto in pol, ta problematika traja vsaj že 20 let, niti ne samo 15. Dejstvo je, da je hitra cesta Jagodje–Lucija bila v resnici tudi narejena mimo lokalne skupnosti, ker tam je bila že krajevna skupnost Lucija izrecno jasno proti. Žal ugotavljam, da iz vašega odgovora sledi, da v resnici nas čaka še ena poletna sezona, v kateri se bo lokalno prebivalstvo soočalo z izjemnimi prometnimi obremenitvami. Dejstvo je, da ljudje ne morejo niti priti domov, če živijo na primer v Sečovljah. Dejstvo je, da v preteklosti, in sicer pri prejšnji ministrici, ampak ministrstvo je vseeno isto, sem sama podala pobudo, da bi se določena lokalna cesta, ki ki je sedaj namenjena za kmetijsko rabo, namenila lokalnemu prebivalstvu. Ne vem, kaj se je s to pobudo zgodilo, ampak to bi bil tudi eden izmed načinov, kako bi reševali … ja, ministrstvo je isto. Šlo bi za način reševanja,

Izjemno se oteži življenje lokalnega prebivalstva. Ker pa gre v resnici za nacionalno vprašanje priobalnega pasu slovenske Istre in ker v resnici iz vašega odgovora sledi, da prave prave rešitve v bistvu ministrstvo nima, niti lokalna skupnost očitno – ker če vam župan ni povedal, da se ne podpira hitre ceste Jagodje–Lucija, temveč samo Šmarje–Dragonja, tu govorim o občinskem svetu, ker župan je le ena oseba, mi govorimo tudi o 25-članskem občinskem svetu gre tu za vprašanje, ki zahteva še eno širšo razpravo. Gre za priobalni pas Slovenije, ki je izjemno dragocen prostor. Mislim, da si to vprašanje reševanja problematike poletnih kolon in cestnega omrežja v slovenski Istri zasluži širšo razpravo v Državnem zboru. Hvala.